Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 39. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem skupaj. Prehajamo na določitev dnevnega reda 39. izredne seje, ki ste ga prejeli v petek, 16. junija, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali skladno s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev seje dnevnega reda nisem prejela in zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s Ker prehajamo na odločanje, prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

IN IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU SKRAJŠANEGA POSTOPKA. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Gašperju Ovniku. Izvolite. Spoštovani, hvala za besedo. Koalicijske stranke smo 25. 5. 2023 po skrajšanem postopku vložile novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Novela naslavlja trenutno situacijo pomanjkanja strokovnih delavcev na tem področju in z malimi koraki poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje le-teh. Tako bi lahko posamezniki, ki jih zanima pedagoško delo, v izobraževalni sistem prišli iz drugih področij, kot so gospodarstvo ali zdravstvo, ali pa so zaključili študij, na katerih, na fakultetah oziroma smereh, ki ne izobražujejo primarno za pedagoške poklice, lažje prehajali v ta poklic, saj novela predvideva možnost zaposlitve za nedoločen čas tudi za njih. Način, ki ga novela predvideva, je, da, da izpolnijo manjkajoče pogoje v obdobju zaposlitve za določen čas, se pravi v 2 do 3 let, v katerem jih je tudi realno mogoče izpolniti. Rešitev je nujna zlasti zaradi kritičnega stanja na srednjih šolah, kjer primanjkuje oziroma bo v kratkem primanjkovalo učiteljev strokovnih predmetov pri posameznih predmetih, na primer informatika, matematika, naravoslovni predmeti in po celotni izobraževalni vertikali. Z novelo se dotikamo tudi za dokazovanje znanja slovenskega jezika. Obvladovanje slovenščine kot učnega jezika strokovnega delavca, ki je pridobil srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo po javno veljavnem izobraževalnem programu, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, se preverja s strokovnim izpitom, kandidat za strokovnega delavca, ki ni pridobil izobrazbe v Republiki Sloveniji, pa bo moral uspešno opraviti preizkus znanja slovenskega jezika. Obseg, vsebino in način preizkusa bo določil minister. Z novelo skrajšujemo tudi postopke sprejemanja podzakonskih predpisov, s katerimi minister določi izobrazbo, saj strokovni svet že v postopku sprejemanja izobraževalnih programov določi posebni del programa, ki je podlaga za določitev izobrazbe. Zato ni potrebno, da bi strokovni svet naknadno podal še mnenje glede predloga pravilnika. Z omenjeno novelo spreminjamo določbo v ZOFVI glede sestavin posebnega dela izobraževalnega programa, ta ne bo mogel implementirati v sistem do 1. 9. 2024, ko naj bi se začel izvajati v osnovnih šolah. V nasprotnem primeru bo na šolah, ki so sodelovale v poskusu, izvajanje teh vsebin prekinjeno vsaj do sprejetja ustreznih predpisov na nivoju zakonodaje, ki ureja področje osnovne šole, in uvedba novosti na vseh šolah. To bi pomenilo prekinitev razvojnega dela in razvojno naravnanih učnih aktivnosti za učence. Strokovno zapisano se v delu, ki določa poseben del izobraževalnega programa, k obstoječim sestavinam dodaja tudi druge programske dokumente, ki urejajo vsebino in obseg programskih elementov. Na ta način se vzpostavlja podlaga, da bodo ti dokumenti v posebnem delu izobraževalnega programa urejali vsebino ali oblike izvajanja izobraževalnega programa, ki predstavljajo programske elemente, vendar njihov status, umeščenost v predmetnik in organizacija izvajanja ni določena z učnim načrtom, predmetnim katalogom znanj ali izpitnim katalogom. Prav tako zakon dopolnjujemo z možnostjo, da minister s sklepom odloči, da šole in vrtci, ki so v poskusu izvajali nov program, nov programski element ali novost, tega izvajajo pod enakimi pogoji kot v času poskusa, in sicer do izteka naslednjega šolskega leta po zaključku omenjenega poskusa, če javni zavod uvedbo novega programskega elementa ponovno predlaga. Izdaja sklepa bo omogočila premostitev med obdobjem poteka poskusa do formalnega sprejetja novosti v izobraževalnem sistemu in nenazadnje, s predlagano spremembo bi bila priznana tudi pridobljena pedagoško andragoška oziroma specialno pedagoška izobrazba v primerih, ko so v univerzitetni študijski program prve stopnje vključena pedagoško andragoška oziroma specialno pedagoška znanja v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naslov profesor. Predlog zakona ne bo imel finančnih posledic na državni proračun ali druga javnofinančna sredstva, predstavlja pa ta sprememba majhen, a pomemben korak pri reševanju kadrovske problematike

Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. Gradivo, ki je bilo posredovano odboru v zvezi z obravnavano predloga zakona, je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. K predlogu zakona so bili vloženi amandmaji Poslanskih skupin Svoboda, Socialnih demokratov in Levice, in sicer k 1., 2., 4. in 5. členu predloga zakona. Minister za vzgojo in izobraževanje je povedal, da Vlada predlagani predlog zakona podpira. Dodal je, da se Vlada zaveda problematike pomanjkanja kadra v vzgoji in izobraževanju, predlagana rešitev pa naslavlja ta problem. Odpravlja namreč ovire pri zaposlovanju posameznikov z ustrezno stopnjo in smerjo izobrazbe, ki jih zanima pedagoško delo in so v izobraževalni sistem prišli z drugih področij ali so zaključili študij na fakultetah oziroma smereh študija, ki ne izobražujejo primarno pedagoške delavce. Povedal je tudi, da se Vlada zaveda težav, do katerih prihaja v praksi ob izteku poskusov v skladu z 20. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, saj prihajajo v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki so sodelovali v poskusu do prekinitve izvajanja novosti. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlagane spremembe podpira, hkrati pa navedel nekaj pripomb. Poudaril je, da komisija sicer podpira predlagane spremembe kot način za reševanje trenutne kadrovske problematike, vendar le kot začasen ukrep. Pojasnil je, da predlagane rešitve relativizirajo pomen pedagoške izobrazbe. Pri poučevanju je strokovno znanje na posameznem področju sicer nujni pogoj, bistveno pa je obvladovanje pedagoških, didaktičnih in metodoloških prijemov. Opozoril je tudi, da je plača pomemben faktor pri pridobivanju učiteljskega kadra, predvsem na področju, kjer trg dela ponuja boljše možnosti za zaposlitve. Predstavnica Združenja mestnih občin Slovenije je povedala, da k predlogu zakona nimajo pripomb.

trajanje obdobja, ko se čas poučevanja brez pedagoško andragoškega znanja podaljšuje na 3 leta, omeji največ na 5 let. V razpravi je članica odbora iz Poslanske skupine SDS povedala, da v poslanski skupini predlogu zakona ne nasprotujejo, imajo pa nekaj pomislekov v zvezi s predlaganimi spremembami. Izrazila je zaskrbljenost, da bodo v šolah 3 leta poučevali učitelji, ki ne bodo imeli ustreznih pedagoških znanj, kar je dolgo obdobje, ki lahko zaznamuje celotno generacijo. Menila je, da so bile rešitve v obravnavani predlagane precej pozno, saj so šole ob zaključku šolskega leta že intenzivno pripravljene naslednje leto. Članica odbora iz Poslanske skupine Levica je povedala, da v poslanski skupini predlagane rešitve vidijo kot začasni ukrep za reševanje kadrovske problematike in jih kot take podpirajo. Zavedajo se, da izobraževalni programi potrebujejo celostno prenovo ter kot ključne razloge za pomanjkanje pedagoškega kadra navede neustrezno vrednotenje pedagoškega dela, neustrezne delovne pogoje in upadanje ugleda učiteljskega poklica. Minister za vzgojo in izobraževanje je v razpravi dodatno pojasnil, da je ukrep zaposlitve strokovnega delavca za določen čas za 3 leta pozorno premišljen, saj strokovnemu delavcu omogoča pridobitev ustrezno pedagoških analoških znanj in opravo strokovnega izpita. Odbor je sprejel vložene amandmaje in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila odbora. Hvala. Hvala lepa za uvodno obrazložitev mnenja. Dajem besedo predstavniku Vlade, dr. Darju Feldi, ministru za vzgojo in izobraževanje. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci! Vlada seveda pozdravlja sprejem tega zakona zaradi tega, ker se zavedamo, da na kratki rok seveda rešujemo določene probleme, zlasti pomanjkanje kadrov. Tu seveda moramo ločiti že dva dela tega zakona. Eno so tako imenovani splošno izobraževalni predmeti, drugo so pa seveda bolj strokovni oziroma strokovno teoretični predmeti. Tu je večji poudarek na strokovno teoretičnih oziroma strokovnih predmetih, ker večinoma prihajajo v to kadri iz gospodarstva ali pa iz drugih negospodarskih dejavnosti izven šolstva. Večinoma so to tisti, ki končujejo pedagoške oziroma ne pedagoške programe na fakultetah in niso usposobljeni za pedagoški poklic. In seveda smo premislili, da pravzaprav v manj kot treh letih je težko pričakovati, da bi ta zaključil, če zaključi, seveda toliko bolje, ker navsezadnje prej lahko se vključi v nedoločen čas na področju vzgoje in izobraževanja. Namreč, problem je v tem, da že sam študij tega pedagoško andragoške izobrazbe za 60 kreditov je formalno gledano enoletni. Seveda v enem letu je težko tudi zaključiti, glede na to se ta kandidat vključi že 1. septembra, seveda potem mora prijaviti na to in opraviti vse izpite, vse obveznosti iz tega predmeta, tega študija pedagoško andragoškega izobraževanja. Poleg tega pa ga čaka seveda potem še strokovni izpit. Pri strokovnem izpitu je pa težava v tem, da mora opraviti določeno število ur neposrednega dela v šoli. In verjetno je, da bi v enem letu to tak kandidat težko dobil. Večinoma so to namreč, kot rečeno, neki specifični strokovno teoretični predmeti, kar pomeni, da tak kandidat večinoma niti ni polno zaposlen na neki šoli, ampak verjetno opravlja del pedagoškega dela na šoli, del pa verjetno še zmeraj v svoji matični inštituciji, od koder prihaja. In ravno zaradi tega seveda potem težko v enem letu dobi dovolj dovolj ur neposrednega dela za prijavo k samemu izpitu, na koncu strokovnemu izpitu. Seveda, to je potem ta del. Drugi del je seveda pa ravno vse novosti, ki se uvajajo v šolstvu gre ponavadi preko nekih eksperimentov, nekih preizkusov in se potem seveda pregleduje, ali so preizkusi uspešni. To je dobri v šolo ali ne. In po navadi je tako, da se po zaključku poskusa najprej pripravijo določeni temelji in zato se v bistvu približno za eno leto ali več prekine to delo, ki je teklo v nekih šolah kot preizkusnih šolah in se šele nato po enem letu ali celo več uvaja nazaj v šole.

nove dele tega programa oziroma tisto, kar je bilo ugotovljeno, da se je uspešno izkazalo v osnovnih šolah. Zaenkrat delamo to bolj za osnovne šole. Tako, da računamo, da bi s tema dvema spremembama tako na kratko povedano, vsaj začasno nekako uredili določene stvari, seveda so na nas tudi še druge zadeve, ki jih moramo premisliti in tudi bomo prihajali verjetno še z drugimi spremembami,

Hvala. Spoštovana predsednica, spoštovana ministra, kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji zadnjih nekaj let močno zaznavamo, da se težave z upravljanjem, izobraževanjem, izvajanjem, nadzorom ne kopičijo samo v zdravstvu, sociali, pravosodju, ampak tudi na področju izobraževanja oziroma zagotavljanju dobrih in strokovnih učiteljev za naše otroke. Kje se začne vzgoja za vrednote, za odgovornega in dobrega državljana, če ne že v vrtcu, ter na to v šoli in naprej v izobraževalnem sistemu, zato je naša skrb za dober, izobražen in strokoven učiteljski kader toliko večja in pomembnejša. Na problematiko pomanjkanja učiteljev matematike, fizike, tehnike, računalništva, informatike, ki je izrazitejši še posebno v po covidnem času, v Novi Sloveniji v svojih razpravah opozarjamo vsakokrat, ko imamo seje odborov ali preko poslanskih vprašanj. Žal so odzivi ministra medli in prepočasni. V Novi Sloveniji imamo zaenkrat pozitiven in dober odnos do našega izobraževalnega sistema, ker je kader še dober, kakovosten in na to smo vsi ponosni, je pa razvoj in čas informatizacije, digitalizacije prinesel velike izzive tudi na tem področju. Vedno večja potreba po fleksibilnosti pri prehajanju med različnimi zaposlitvami, tudi z vidika večjega prenosa znanj, veščin ter praks na učence zahtevajo ukrepanje ministrstva. Ob tem opozarjamo, da je potrebno reševanje kadrovskega pomanjkanja učiteljskega poklica reševati sistematično. V Novi Sloveniji menimo, da je treba najprej ustrezno ovrednotiti poklic učitelja in drugih strokovnih poklicev v vzgoji in izobraževanju, da bo plača dostojna in primerna zahtevnosti poklica, ki obsega tako vzgojni kot tudi izobraževalni vidik. Izboljšanje pogojev za delo, omogočanje strokovnega razvoja ter prilagajanje prilagajanje novim vsebinam, znanju in veščinam v informacijsko komunikacijski tehnologiji, je le del potrebnih ukrepov. Za mlade strokovne delavce, učitelje, je zagotovo pomembna politika zagotavljanja in dostopnosti kadrovskih stanovanj, še posebno o odločitvi za družino. Pogosto dobivamo pisma in sporočila, da mladi v učiteljskem poklicu praktično skoraj niso kreditno sposobni in zato odhajajo v druge poklice, kjer so bolje plačani. Namen zakona, ki ga danes obravnavamo po skrajšanem postopku je zagotoviti več učiteljev ob zagotavljanju vsaj obstoječe ravni kakovosti izobraževanja. To si koalicija predstavlja z uvedbo ugodnejših pogojev za zaposlitev učiteljev v primerih prehajanja z drugih strokovnih področij dela na področju vzgoje in izobraževanja. Postopki bi bili hitrejši in enostavnejši, pa bi bil tudi dokazovanje ustrezne jezikovne kompetence učnega jezika. Zakon se na prvi pogled bere lepo, vendar v sebi skriva tudi pasti in nedorečenosti. Ali so predlagane rešitve smiselne in gredo v smer zagotavljanja kvalitete izobraževanja za naše otroke? V Novi Sloveniji poudarjamo, da glede znanja slovenskega jezika kot učnega jezika, ne sme biti nikakršnega dvoma o morebitnih odstopanj. Slišimo lahko, da je zahteva po znanju slovenskega jezika lahko dodaten razlog, da se strokovnjaki ne odločajo za zaposlitev v vzgoji in izobraževanju. Ob teh besedah se človek vpraša, kje smo zgrešili cilj, da je v Sloveniji slovenski jezik postal ovira. Vprašljivo je tudi razlikovanje pri trajanju pogodb za določen čas ob zaposlovanju strokovnih delavcev, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za zaposlitev v šolah, za 2 leti se namreč omogoča zaposlitev za določen čas kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje glede stopnje izobrazbe in smeri izobrazbe, nimajo pa opravljenega strokovnega izpita, za kar 3 leta pa kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, nimajo pa ustrezne pedagoške, pedagoško andragoške ali socialno-pedagoške izobrazbe, pri čemer se mora kandidat v roku enega leta vpisati na ustrezen študijski program, da jo pridobi, profesorju magistru fizike brez strokovnega izpita 2 leti, magistru strojništva pa 3. Takšno razlikovanje se nam ne zdi ustrezno. Ob vsem tem pa se zastavlja vprašanje ali bodo predlagane spremembe sploh pripomogle k temu, da se bo več strokovnega kadra odločalo za zaposlitev v vzgoji in izobraževanju, glede na to, da plače ostajajo enake. V poslanski skupini se zavedamo, da se šole zlasti pri strokovnih predmetih soočajo s pomanjkanjem učiteljev, zato zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. DAMIJAN ZRIM (PS SD): Spoštovana predsedujoča, ministra, kolegice in kolegi! V Sloveniji trenutno poteka prenova učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah, saj bodo v prihodnje potrebne drugačne veščine znanja kot danes, zato moramo izobraževalne procese na vseh ravneh izobraževanja še pravi čas prilagoditi na izzive, ki jih prinašajo različne spremembe v okolju in družbi. Z namenom, da izobraževalni sistem ostane korak pred temi spremembami, posamezne šole velikokrat sodelujejo v pilotnih projektih, s katerimi se poskusno preverja izvajanje novih predmetov, učnih snovi ali pedagoških metod v praksi. V kolikor se izkaže, da je bil poskus uvajanja teh novosti uspešen, traja najmanj eno leto, da se spremenijo tudi pravila na nacionalni ravni, s čimer se potem te novosti v izobraževanju začnejo izvajati v vseh ostalih šolah po Sloveniji. V praksi se je izkazalo, da so morale šole, ki so sodelovale v takšnih poizkusih, s časom prekiniti izvajanje teh novih pristopov v izobraževanju kljub temu, da se je še vedelo, da bodo v prihodnje veljala za vse šole. Zaradi tega so morale pogostokrat prekiniti tudi delovno razmerje z učiteljem, ki je bil zaposlen v okviru takšnega poskusa. S predlagano spremembo se bo tako omogočilo, da bodo šole, ki so sodelovale v poskusih izvajanja novosti, lahko še naprej izvajale nove učne programe ali pedagoške metode še eno šolsko leto po zaključku poizkusa, s čimer se bo zagotovilo neprekinjeno izvajanje novih pristopov v šolah, ki so se v, ki so se v poskusih, ki so se izkazali za uspešne. Spoštovani. Učnim in pedagoškim spremembam v šolah morajo nujno slediti tudi ukrepi na področju zagotavljanja zadostnega števila primerno usposobljenih učiteljic in učiteljev, saj postaja kadrovska kriza v šolah vedno večji problem. Trenutni veljavni zakon dopušča, da šole za eno leto zaposlijo kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev, če je taka zaposlitev nujno potrebna za nemoteno izvajanje pedagoškega pouka. S predlaganimi spremembami se tako dodatno olajšuje pogoje za zaposlovanje učit in učiteljev, predvsem pa strokovnih sodelavcev, ki poučujejo strokovne predmete v poklicnih in srednjih šolah. Po novem bodo lahko šole zaposlile kandidata, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, nima pa strokovnega izpita, za 2 leti, ali kandidata, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, nima pa pedagoškega znanja, za 3 leta. V kolikor kandidat v tem času izpolni manjkajoče pogoje, se lahko takoj zaposli za nedoločen čas. Po nekaterih ocenah pri nas primanjkuje okoli 4 tisoč učiteljev in učiteljic, poleg tega se pričakuje, da bo v prihodnjih desetletjih upokojila kar tretjina učiteljev in učiteljic, večinoma pedagoškega kadra je namreč starejših nad 50 let. Glede na to, da povprečna starost učitelja vse višja, moramo v prihodnosti posebno pozornost nameniti motiviranju mladih za opravljanje

Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolega Miha Kordiš. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani zbor! Predlog spremembe zakona sledi težnji zagotoviti večji kadrovski nabor pri zaposlovanju učiteljev in učiteljic in sicer z uvedbo ugodnejših pogojev za zaposlitev v primeru prehajanja na področje vzgoje in izobraževanja iz drugih strokovnih področij. Odpira se možnost zaposlovanja strokovnih delavcev, ki ne izpolnjujejo pedagoških pogojev za zasedbo delovnega mesta, in sicer le v primeru, da se na razpisano mesto ni prijavil nihče z ustrezno izobrazbo. S tem varujemo delovna mesta delavk in delavcev, ki jim je delo v izobraževalnem sistemu osnovno poslanstvo. Dopušča se torej zaposlitev strokovnjakov za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, če oseba v predpisanem roku izpolni manjkajoče pogoje. Levici menimo, da je predlagana rešitev dobra, vendar da je lahko le začasna. Strinjamo se s sindikatom SVIZ, da je izpolnjevanje pogoja pedagoške izobrazbe ključnega pomena za samo kvaliteto pedagoškega dela in vzgojno izobraževalnega procesa. Še tako dober strokovnjak ni nujno tudi dober pedagog. Rahljanje pogoja pedagoške izobrazbe lahko razvodeni pomen in vlogo pedagoške izobrazbe kot take. Dobro bi bilo za to veljavnost ukrepa poučevanja brez pedagoško andragoškega znanja časovno omejiti, kar sodi v pristojnost ministra in njegovih navodil. Drugi del je zagotavljanje kontinuitete pri poskusnem uvajanju vsebin v šole, ta omogoča, da v primeru uspešnih poskusnih sprememb šole le-te izvajajo tudi v nadaljnjih šolskih letih po tem, ko je poskusa že konec, vendar se predmetniki še niso posodobili. Novela prinaša tudi lažji sistem dokazovanja jezikovne kompetence oziroma znanja slovenščine kot učnega jezika, ki je lahko odvračalni razlog pri razpisih. In vendar, znanje jezika je alfa in omega vsakega pedagoškega dela. Pomanjkanje učiteljev v vzgoji in izobraževanju je odraz različnih aspektov, od privlačnosti poklica za mlade, ki se odločajo za poklic, vrednotenja in ugleda poklica, ustreznega plačila, izboljšanja pogojev za delo in možnosti strokovnega razvoja. Komercialni trg dela ponuja različne vabljive možnosti za zaposlitev, zato ljudje, izobraženi v šolah in šolanih za učitelje, pogosto iščejo kruh drugje. Družba jih je šolala, morda celo štipendirala, zdaj pa ni sposobna ustvariti pogojev in zadržati teh ljudi, ki so prisiljeni svoje znanje in sposobnosti uveljavljati izven svoje stroke. Predlagane spremembe, ki odpirajo večjo fleksibilnost pri prehajanju med različnimi trgi dela, v Levici vidimo kot dober začasni ukrep za reševanje krize in jih kot take podpiramo, zavedajoč se, da je potrebna celostna rešitev in da je ključni razlog za pomanjkanje učiteljev neustrezno vrednotenje pedagoškega dela, neustrezni delovni pogoji in upadanje ugleda tega poklica, plemenitega poklica, ki je hkrati poslanstvo.

Najlepša hvala. Vsi prav lepo pozdravljeni! Spoštovani! Učencev ne moremo prenaročati. Tako je kadrovsko problematiko v šolah opisal predsednik Združenja ravnateljev in v Poslanski skupini Svoboda se z njim strinjamo. Kadrovski primanjkljaj hromi številne sektorje v državi. V vzgoji in izobraževanju pa je zaradi pomena in vloge, ki jo ima omenjeno področje v življenju vsakega posameznika, težava toliko večja.

so tehnične narave, spet druge pa prinašajo pomembne vsebinske spremembe, vsem pa je skupno, da za izobraževalni sistem prinašajo pomembne pozitivne posledice. Glavni cilj predloga zakona je zagotoviti večjo dostopnost do učiteljev ob zagotavljanju obstoječe ravni kakovosti izobraževanja, in sicer z uvedbo ugodnejših pogojev za zaposlitev v primerih prehajanja z drugih strokovnih področij dela na področje vzgoje in izobraževanja. S hitrejšimi postopki ter dostopnejšim sistemom dokazovanja ustreznih jezikovnih kompetenc učnega jezika, kot je pred menoj dejal že kolega, se na podlagi predloga zakona obetajo tudi poenostavitve na področju dokazovanja znanja slovenščine kot učnega jezika. Ob tem se skrajšuje tudi postopek sprejemanja podzakonskega predpisa, s katerim minister določi ustrezno izobrazbo, saj strokovni svet že v postopku sprejemanja izobraževalnih programov določi posebni del programa, ki je podlaga za določitev izobrazbe. Prav tako bo s predlagano spremembo priznana pridobljena pedagoška, pedagoško andragoška oziroma specialno pedagoška izobrazba v primerih, ko so v univerzitetni študijski program prve stopnje ta znanja vključena v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS, s katerim se pridobi strokovni naziv profesor. Dodatno se ureja zaposlovanje strokovnih delavcev, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta, in se tako razširja nabor potencialnih strokovnih delavcev. Predvidena rešitev omogoča zaposlitev strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja za določen čas, daljši od enega leta, z možnostjo sklenitve zaposlitve za nedoločen čas brez javne objave, če posameznik v določenem roku izpolni manjkajoče pogoje za zaposlitev. Prav tako ZOFVI daje pravno podlago za kontinuirano izvajanje novih programov, ki so jih posamezne šole ali vrtci izvajali v okviru eksperimenta, ta pa je nato pokazal, da jih je smotrno uvesti na državni ravni. Gre za projekte, ki se jih poskusno uvaja s ciljem bogatenja našega šolskega prostora in se izkažejo za koristne. Po trenutno veljavni ureditvi je morala vzgojno-izobraževalna vzgojno-izobraževalna organizacija po zaključku poskusa z izvajanjem dejavnosti prenehati, četudi je bilo jasno, da bo program uveden na nacionalni ravni. Ne le, da to ni imelo nobene dodane vrednosti, šoli ali vrtcu je prineslo preglavice tako s kadrovskega kot organizacijskega vidika, prikrajšani so bili tudi otroci. S predlogom novele pa ministru dajemo možnost izdaje sklepa, da lahko posamezna organizacija, ki je program že izvajala, z izvajanjem nadaljuje. Kljub velikim prizadevanjem poslank in poslancev za rešitev kadrovske problematike pa poudarjamo in se nadejamo sistemskih rešitev, ki bodo izzive v vzgoji in izobraževanju naslovile celovito, celovito, dolgoročno in s ciljem višjega vrednotenja učiteljskega poklica, hitrejšega odziva na zahteve današnjega časa in krepitve prenosa znanja in veščin. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog seveda podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Alenka Helbl. Izvolite! Lepo pozdravljeni, spoštovani minister, spoštovani kolegi! Torej, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je vložila skupina poslank in poslancev koalicije s ciljem vzpostaviti zakonsko podlago umeščanja vsebine in oblike izvajanja izobraževalnega programa, ki sicer niso določeni z učnim načrtom, predmetnim katalogom znanj ali izpitnim katalogom, ter zagotoviti večjo dostopnost do pedagoškega osebja, ob zagotavljanju vsaj obstoječe ravni kakovosti v izobraževanju.

Na predlog strokovnega sveta ali javnega zavoda lahko minister s sklepom določi, da lahko vrtci in šole, ki so bili udeleženi v določenem poskusu oziroma pilotnem projektu, izvajajo nov programski element pod enakimi pogoji kot v času poskusa še do izteka naslednjega šolskega leta po zaključku. Potem poenostavitev postopka sprejemanja podzakonskega predpisa, s katerim minister določi izobrazbo strokovnih delavcev, administrativne ovire odpravlja tudi predlog preverjanja znanja slovenskega jezika za določene strokovne sodelavce o vzgoji in izobraževanju, ki preverjanja ne opravi v okviru strokovnega izpita. Pri tem se postavlja vprašanje ali pa recimo temu morda celo bojazen ali pomislek, katero stopnjo po skupnem evropskem jezikovnem okviru in sam način preizkusa bo torej določil minister. Ni namreč potrebno razlagati, da se moramo boriti za visoko stopnjo znanja našega, torej maternega jezika. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas dveh let s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in smeri izobrazbe, vendar nima opravljenega strokovnega izpita in torej pod pogojem, da v roku dveh let opravi strokovni izpit, to sicer je ukrep zaradi pomanjkanja kadra, ampak se sprašujemo, kaj bo v teh dveh letih tudi s kakšno generacijo otrok. In sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas treh let s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in smeri izobrazbe, vendar nima ustrezne pedagoško andragoške ali specialno pedagoške izobrazbe. Ob tem je potrebno jasno povedati, da lahko delodajalec torej zaposli kandidata brez ustrezne pedagoške izobrazbe samo v primeru, da na razpis ni bil prijavljen nihče, ki bi izpolnjeval pogoje. Opozarjamo ob tem tudi na tako imenovano veriženje tega ukrepa. Predlog zakona torej danes sprejemamo po skrajšanem postopku. Danes je 21. junij, tik pred koncem šolskega leta. Kako simbolično. To je tudi čas, ko so mnoge šole že razpisale potrebna delovna mesta, to je čas, ko šole v zaključku enega šolskega leta že krepko načrtujejo izvajanje izobraževalnega procesa za naslednje šolsko leto. 23. januarja dva 2023, , minister na poslansko vprašanje v zvezi s kadrovsko problematiko o vzgoji in izobraževanju in tudi na sami predstavitvi kot kandidat za ministra kadrovske problematike ni izpostavil kot aktualne, glede dodatnih oziroma novih zaposlitev pa je bil zelo previden. In nato zdaj, pet mesecev kasneje sprejemamo zakon, ki sicer delno rešuje problematiko, pa še tega so pripravili koalicijski poslanci in ne ministrstvo. Vse od januarja, spoštovani minister, ste imeli na ministrstvu dovolj časa za pripravo konkretnih kratkoročnih in tudi dolgoročnih ukrepov, pa niste storili ničesar, zdaj se pa tik pred koncem šolskega leta ukvarjamo s skrajšanim postopkom, ki mnogim še v prejšnji vladi niso bili všeč.

saj smo navsezadnje na to že večkrat opozorili, predlaganemu predlogu zakona ne bomo nasprotovali, opozarjamo pa na dejstvo, da predlagane spremembe ne bodo prinesle takojšnjih rešitev, in da se je čim prej potrebno lotiti sistemskih rešitev skupaj z vsemi vključenimi v pedagoške procese. Pa saj to verjamem, veste, le čas je morda tisti, ki mora postati vaš zaveznik, torej zaveznik vladne koalicije, zdaj v tem času, ko vas mnogi dogodki

Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj, 15 minut po prekinjeni 4. točki dnevnega reda in s tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim 9. TRAK (VI) 11.40 (nadaljevanje) mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, Danijelu Bešiču Loredanu, ministru za zdravje. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj! Hvala predsedujoča za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je zakon, ki predstavlja temelj digitalne transparentnosti javnega zdravstva. Predlog zakona in zakon kot tak je podlaga za to, da pridobimo ali pa vrnemo temelj zaupanja v odločitve, ki so ključne v zdravstvenem sistemu, ki se jih sprejema na podlagi zaupanja v podatke. V kakovostni, pravočasni in v realnem času. Podatki, ki so digitalno zapisani, ki puščajo sled in so popolnoma transparentni. Danes podatki v zdravstvenem sistemu niso takšni. Podatki so danes razpršeni med tremi velikimi bazami, ki medsebojno niso poenotene, še manj niso povezane. povezane. Te baze so na strani izvajalcev, na strani NIJZ in na strani ZZZS. Te baze podatkov nimajo niti skupnega temelja. Deležniki v zdravstvu, torej vsi, med katerimi je po mnenju Vlade in koalicije najpomembnejši uporabnik pacient ali prebivalec, bodo z novim zakonom imeli zbrane vse podatke o zdravstvenem stanju na enem mestu. Z zakonom se vpeljuje vpeljuje centralni elektronski zdravstveni zapis ali s kratico CEZZ, če zelo laično rečemo, gre za nacionalni eKarton. S tem bodo vsi podatki na enem mestu. Uporabniki, izvajalci bodo točno videli za kaj se gre, o popolnoma vseh podatkih. Seveda razpravljamo in govorimo o zelo občutljivih osebnih podatkih, zato se zakon posebej dotika varnosti, posebej se dotika organiziranosti informatikov v zdravstvenem sistemu, ki ne more in ne sme biti stihijska. Posebej pa ne moremo varnosti prepuščati naključnemu financiranju ali celo evropskim sredstvom. Zakon predvideva tudi centralizacijo upravljanja upravljanja informatike v zdravstvu. S tem naslavljamo tisto, kar nas od 1. junija v celoti vsi deležniki v zdravstvu prosijo. poenotite informacijsko podporo v zdravstvu, dajmo vsi skupaj, prosim, preiti na enotno digitalno platformo, kot je to že v mnogih državah. Zakon je nastajal od oktobra oziroma novembra 2022, najprej s poenotenjem vsebine vseh deležnikov v zdravstvu. Seveda smo upoštevali tudi že predlog evropske digitalne uredbe o skupnem informacijskem prostoru v zdravstvu. Prav tako smo upoštevali dobre prakse, če samo omenim Danska, Finska in Estonija, kar se tiče digitalizacije zdravstva. Zelo veliko deležnikov je pri pripravi tega zakona sodelovalo. Naj na tem mestu posebej izpostavim kolege iz Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance, kjer smo združili znanje in posebej zakon, ker se varstva podatkov, občutljivosti podatkov pripeljali do predloga zakona, ki ga je vložila Vlada. Naj samo na kratko še, kolikor mi je ostalo časa, izpostavim, da gre za vpeljavo digitalnega orodja, ki bo razbremenila zdravstvene delavce, da gre za vpeljavo izvornih podatkov o opravljenih storitvah, o plačanih o plačanih storitvah, ki bodo združeni v enotni platformi in bodo pošiljani v sistem na dnevni bazi. Te podatke se bo lahko seveda analiziralo tudi s pomočjo umetne inteligence. Vsa ta orodja danes že imamo. Ključno se nam zdi dejstvo, da bomo prišli do točke, ko bomo uporabniki, pacienti, svojci s pooblastili odločali o svojih zdravstvenih podatkih. Ko bomo natančno dobili obvestilo kdo je podatke gledal in bo tudi določeno kakšne sankcije bodo predvidene za neupravičen vpogled v naše zdravstvene podatke. Tega danes seveda nimamo. 11.45 (nadaljevanje) Ministrstva za zdravje, ki je zakon z ekipo pripravilo, kar se kot minister ekipi zahvaljujem, je pred nami temelj verodostojnih informacij, ki bodo v zdravstvenem sistemu končno na enem mestu. In ta zakon predstavlja temelj digitalne transparentnosti javnega zdravstvenega sistema, gre za nov zakon, ki ga vpeljujemo v naš zdravstveni sistem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Ob vseh obremenitvah, težavah in aferah, ki že leta pretresajo slovenski zdravstveni sistem dolgotrajno, in težavno skrajševanje čakalnih vrst je ena izmed njih, se zdi, ni mogoče izogniti vtisu, da je bila cela vrsta predhodnih odločitev sprejetih na podlagi občutkov ne na podlagi podatkov in dejstev. Slovenski zdravstveni sistem je sicer močno informatiziran. Zbiramo in medsebojno povezujemo veliko podatkov o pacientih, uvedenih je bilo tudi veliko digitalnih procesov, a zlasti takrat, ko pacient potuje od enega do drugega izvajalca, obstoječe informacijske in digitalne storitve pogosto izkusimo le še kot eno od birokracijskih bremen, bremen, ki pri vsaki zdravstveni obravnavi kradejo dragocene minute, ko se gleda v zaslon namesto v oči, ko se namesto pogovora s pacientom znaša podatke, kljub temu je potrebno dodatno izpolnjevanje napotenih obrazcev in priprava dodatnih obračunov, poročil. Pacienti smo pogosto sami sebi odgovorni, da kopijo zdravstvenih podatkov prenesemo oziroma prinesemo do zdravnika, h kateremu smo napoteni. Skratka, slovenskem zdravstvu se zbira, prenaša in obdeluje ogromno podatkov, a se jih zelo slabo povezuje in uporablja za pregled stanja in sprejemanje odločitev. Vsakdo vestno beleži podatke zase in po svojih močeh vzpostavlja lastne informacijske sisteme, sistem kot celota pa je nepregleden in razdrobljen, zaradi tega pa obremenjujoč in administrativno zapleten tako za zdravstveno osebje kot tudi za paciente. Zato na primer lahko natančno preštejemo čakajoče napotnice na določen datum, ni pa mogoče jasno odgovoriti na vprašanje, koliko ljudi predolgo čaka na zdravljenje. Zato imamo troje različnih podatkov o številu razpoložljivega zdravstvenega osebja. Zato odbori tega zbora sprejemamo sklepe, s katerimi se omenjenim in razdrobljenim človeškim virom nalaga, da zbirajo in pripravljajo nove in nove analize podatkov, ki vse po vrsti pomenijo pogled v preteklost. Storitve se preračunavajo v delovne ure, te pa se obračunavajo pri različnih izvajalcih ter po različnih pogodbah in osnovah. Čeprav zbiramo in obdelujemo vse te podatke, nihče nima celovitega pregleda nad sistemom, ne nad pacienti, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, ne nad viri in ljudmi, ki naj bi jo zagotovili, posledično pa tudi ne nad denarjem, namenjenim za potrebe zdravstvene preventive in kurative. Pacient ne more biti v središču, če je potisnjen na rob, kjer mu je dodeljena vloga poštarja za lastne osebne podatke. Denar za izvajalce ne more slediti pacientu, če ne vemo niti, koliko pacientov se skriva za sto tisoči napotnic na seznamih predolgo čakajočih. V listih tako zelo zaželenih normativov in standardov, standardov ni mogoče določiti, če vsakdo meri opravljeno delo na drugačen način in o tem poroča glede na potrebo in tudi zahtevo. Zato, kot bi rekli optimisti, digitalizacija ni le priložnost, da začnejo digitalni procesi podpirati zdravljenje, ne pa ga ovirati. Glede na dejansko stanje v zdravstvu, tudi realisti in marsikak pesimisti ugotavljamo, da je digitalizacija pravzaprav nujna,

Združeni in poenoteni digitalni procesi imajo velik potencial za preskok v razumevanju in delovanju zdravstvenega sistema. In spoštovane, kaj vse to pomeni za ljudi kot paciente in uporabnike sistema? Osnovo centralizirane hrbtenice zdravstvenega informacijskega sistema prebivalke in prebivalci že poznamo preko sistema e-zdravje, e-napotnice, e-recept ali avtomatskega prenosa izvidov med izvajalci ali različnimi zdravstvenimi delavci pri izvajalcu. Mnogi digitalni procesi so že vzpostavljeni in imamo že vrsto dobrih primerov praks, ki delujejo in so dobro sprejete med ljudmi z dobro uporabniško izkušnjo. Izkoristiti njihov polni potencial bi lahko na primer pomenilo hitrejši in varnejši način prenosa zdravstvene dokumentacije in izvidov, avtomatizacijo mnogih procesov, ki danes terjajo čas in dragoceno človeško delo, od vročanja izvidov do obveščanja zdravnikov o pomembnih dogodkih za njegovega pacienta, večjo varnost in nadzor nad podatki, kjer vsak pacient lahko prepreči dostop do občutljivih podatkov, sledljivost vseh podatkov, vseh vpogledov pa preprečuje neupravičeno dostopanje do naših podatkov. Za izvajalce zdravstvene dejavnosti bi ustrezno izkoriščanje tega potenciala lahko pomenilo razbremenitev od podvojenega dela, hitro razpoložljivost podatkov, potrebnih za zdravljenje, sprotno beleženje dela in preprostejše obračunavanje storitev, prihranke pri nabavi strojne in tudi programske opreme ter zanesljiv centralni servis za informacijsko podporo in varnost ter servisiranje opreme in programov ter informatiziranje uporabnikov. Za odgovorne načrtovalce zdravstvenega sistema pa bi tak sistem končno pomenil pregled nad zmogljivostmi in izkoriščenostjo našega zdravstvenega sistema. Digitalizacija in njena centralizacija v zdravstvu ne bi smela biti grožnja, seveda pa pomeni veliko tveganje. Tveganja se Socialni demokrati zavedamo predvsem na naslednjih področjih, pri informacijski varnosti in zaščiti osebnih podatkov pred zlorabami, pri načinu organiziranosti in financiranju izvajalca digitalizacije, pri kakovosti izvedbe nalog, od katerih sta odvisna tako poslovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot zdravje in zadovoljstvo pacienta. Vsakdo, ki bo vsaj na hitro preletel besedilo predloga zakona, ne bo spregledal obsežnih navedb številnih baz in podatkov, ki jih obsega zakon. Naj tu poudarimo, da gre pri vseh že za obstoječe baze, naši podatki so že shranjeni in se že uporabljajo za naše zdravstvene obravnave, torej zakon ne uvaja zbiranje novih podatkov, temveč njihovo zbiranje pregledno uredi na zakonskem nivoju, kot to od nas zahtevajo tudi evropski standardi za obdelavo osebnih podatkov. Jasno je, da bo pri tako zahtevni materiji tudi precej komentarjev in predlogov za izboljšave. Prejeta mnenja Informacijske pooblaščenke in seveda tudi Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora bodo pri tem v veliko pomoč, zato bo zakon v drugi obravnavi zagotovo deležen vrste dopolnil. Zakonsko gradivo predvideva centralizacijo digitalizacije pod enim izvajalcem, ki bo organiziran v obliki gospodarske družbe v sto procentni državni lasti. Tak model sproža mnogo pomislekov, a ministrstvo za zdravje kot pripravljavec vztraja, da je to edini način za ustrezno vključitev kvalificiranih kadrov, ki zaradi svojih veščin in zaposljivosti gotovo ne izpolnjujejo strogih formalnih pogojev za javne uslužbence. Tudi zato smo Socialni demokrati že v sklopu koalicijskih usklajevanj vztrajali pri vključitvi številnih varovalk, ki bi preprečile morebitne zlorabe in komercializacijo osebnih podatkov pacientov. Posebno pozornost bo potrebno nameniti tudi poslovnemu načrtu novoustanovljenega podjetja in ustrezno prilagoditi oziroma omejiti zanj potrebna sredstva, ki jih predlog zakona omejuje na največ 6 % cene zdravstvenih storitev.

bo treba še dodatno utemeljevati, zakaj so digitalni procesi v tehnološko razviti družbi neločljivi del zdravstvene obravnave in ne nekakšna ovira zanjo. Nenazadnje pa bo uspeh odvisen predvsem od kakovosti storitev, ki jih bo izvajalcem, uporabnikom in načrtovalcem zagotavljala centralizirana digitalizacija. Če bodo storitve kakovostne in uporabniška izkušnja dobra, hkrati pa vzpostavljen pregled nad kapacitetami in učinkovitostjo zdravstvenega sistema, bodo cilji zakona doseženi in vzpostavljena solidna osnova za vse nadaljnje reformne korake, ki jih ki jih mora narediti naš zdravstveni sistem. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato danes predlog zakona oziroma predlog sklepa o primernosti zakona za nadaljnjo obravnavo podprli. Redni zakonodajni postopek bo omogočil, da se v obravnavi izpostavijo in naslovijo vsa vprašanja in dileme, ki jih odpira tako velik korak naprej, To poudarjamo predvsem zato, ker se zavedamo obsega možnih učinkov predlaganih rešitev. V drugi obravnavi namreč pričakujemo tudi formalno mnenje informacijske pooblaščenke, ki ga bo treba upoštevati. Prav tako bo treba dobro proučiti priloženo analizo učinkov in poslovni načrt izvajalca, ga je pripravila Vlada kot predlagatelj. Na morebitne pomanjkljivosti se bo treba odzvati tudi z amandmaji, vse z namenom, da končno dobimo zakon, ki bo v pomoč tako pacientom in predvsem izvajalcem kot tudi načrtovalcem in odločevalcem pri reformi javnega zdravstvenega sistema. Socialni demokrati bomo pri prizadevanjih, da se zakon izboljša, aktivno sodelovali, kot smo počeli že v poglobljenem in konstruktivnem koalicijskem usklajevanju. Poleg upoštevanja prejetih mnenj informacijske pooblaščenke bomo vztrajali tudi pri vključitvi zaposlenih v nadzorni svet novega centralnega izvajalca digitalizacije. Pozorni bomo tudi na dovoljene dejavnosti novega izvajalca in na zagotovila izvajalcem v javni zdravstveni mreži, da bo izvajalec digitalizacije s svojimi storitvami podprl vse njihove ključne poslovne procese. Digitalizacijo slovenskega zdravstva vidimo kot neizkoriščen potencial, ki lahko pomeni in pomembno pripomore k preglednejšemu, učinkovitejšemu in do uporabnika prijaznejšemu zdravstvenemu sistemu. Hvala lepa.

Vprašanje zdravstvene oskrbe in zdravstvenega sistema že dlje časa z vedno več poudarka obvladuje javne diskusije. Obvladuje tudi diskusije o političnih prioritetah, kot jih vršimo politične stranke, poslanke in poslanci, tudi vladni funkcionarji. Za to obstajata dva razloga, eden iz leve in drugi iz desne. Iz leve veliko pozornosti javnemu zdravstvu namenjamo zato, ker gre za absolutno temeljni steber socialne države. Če naj Slovenija sama sebi še naprej reče socialna država, potem mora zagotoviti neprofitno javno zdravstveno oskrbo kot človekovo pravico, pa vemo, da se to v tem trenutku ne dogaja. Naše zdravstvo je že tri desetletja podvrženo obleganju takšnih in drugačnih lobijev, zato da se ga dokončno sprivatizira. Kar me pripelje do drugega razloga, razloga iz desne, zakaj zdravstvo tako močno nastopa v javnih debatah in se obenj tako pogosto spotikamo. Ko je Slovenija izšla iz Jugoslavije, je preoblikovala nekdaj družbeno lastnino v zasebno lastnino, zlasti na področju storitev in industrije. Nekdaj podjetja v rokah delavcev so se najprej nacionalizirala, nato pa za mali denar sprivatizirala in dobili smo prvo kasto kapitalistov. Skozi naslednja dva valova privatizacije se je zasebno lastništvo nad ustvarjenimi zalogami vrednosti še okrepilo in dodatno dopolnilo s finančnim in korporativnim kapitalom, ki je pritekel iz tujine.

Zakaj je to tako zelo pomembno, ko se pogovarjamo o vprašanju zdravstva? Po tem, ko je bila industrijska lastnina dodobra skorporativizirana in sprivatizirana, sta ostala v slovenski družbi samo še dva večja bazena vrednosti, ki se jih lahko podredi profitnemu motivu in odvzame ideji skupnega dobrega. Prvi sistem je šolstvo, drugi sistem je zdravstvo. In seveda je zdravstvo tudi po obsegu milijonov in milijard, ki se vanj stekajo, bistveno večja vreča, ki jo ima na muhi zasebni interes oziroma ki jo ima na muhi kapital. Ključni problemi, ki so se v slovenskem zdravstvu torej naselili, niso neki tehnični problemi, kako so zgrajene posamezne stene armiranega betona ali kako je organizirana informacijska podlaga delovanja našega zdravstva. Ne pravim, da ti problemi ne obstajajo, sploh ne, pravim pa, da niso ključni razlog trenutno pomanjkljivega delovanja našega zdravstvenega sistema. Privatizacija, ki naše javno zdravstvo napada, spodnaša, ki ustvarja čakalne vrste, je rojena iz politične podpore in zasebnega profiterskega interesa, zato vemo kakšna je lista političnih prioritet. V zdravstvu je potrebno bistveno omejiti koncesije, ki so se v preteklih desetletjih razpasle praktično brez kakršnihkoli varovalk in vase posesale kader iz javnih zdravstvenih ustanov, kot smo videli in slišali že večkrat na primeru zavarovalnic, pa nam iz te zasebne oblike opravljanja zdravstvene dejavnosti izrašča pravi mali vzporedni zdravstveni sistem za preskakovanje čakalnih vrst, seveda za tiste, ki si to lahko privoščijo proti doplačilu iz žepa. Praksa, po kateri pridemo do zdravnika z bančno kartico namesto zdravstveno kartico, je vedno močnejša, je vedno pogostejša in vedno nujnejša za slovenskega pacienta. To seveda ne gre. Drugi obraz privatizacije slovenskega zdravstvenega sistema je prav tako političen, to je praktično neregulirano in nezamejeno popoldansko delo zdravnikov, tako imenovani zdravniki dvoživke, ki so sicer polno zaposleni v javnih bolnišnicah, ampak potem opravljajo dodatne posege pri zasebnih izvajalcih, včasih celo znotraj svojega delovnega časa v javni bolnišnici, kot smo videli na primeru ortopedov ljubljanskega UKC. In tretji primer privatizacije našega zdravstva oziroma legalizirane korupcije je razvpito dopolnilno zdravstveno zavarovanje v režiji komercialnih zdravstvenih zavarovalnic. Na srečo se tu stvari premikajo na koalicijsko pobudo v pravo smer. Kot veste, smo poslanke in poslanci vložili spremembo zakonodaje, ki položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje nacionalizira Čaka nas v naslednjih nekaj mesecih naloga, da odpremo debato, kako te nepravične položnice za 35 evrov za vse, ne glede na dohodke posameznika spremeniti v obliko solidarne javne dajatve, ampak že to, da se začenja z rezom v lobistične lovke komercialnih zdravstvenih zavarovalnic, da se nacionalizira dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je velik in pravilen korak v smeri krepitve javnega zdravstvenega sistema. Lahko bi rekel in izpostavil še kakšno o preplačilih na področju dobave materiala in medicinske opreme, to je pa že tako zelo zimzelena tema, da mislim, da je na današnji obravnavi zakonodaje in na tem podiju ne rabim posebej izpostavljati, bom rekel le, da ta država potrebuje centralizirano ne le naročanje potrebne medicinske opreme, ampak kar javno agencijo, ki naj izreže posrednike z njihovimi našopanimi cenami in poskrbi za dobavo medicinske opreme celotni državi 14. TRAK: (VP) 12.05 (nadaljevanje) z nakupom neposredno pri proizvajalcih. Seveda, če nas odirajo posredniki s svojimi maržami, je edina logična in javno koristna rešitev ta, da se dobavitelje v zdravstvu preprosto izloči iz dobavne verige. Kot sem izpostavil že uvodoma, so to ključni politični problemi v našem zdravstvu, ki ustvarjajo čakalne vrste, ustvarjajo nezadovoljstvo pri pacientih in postopen razkroj našega javnega zdravstvenega sistema. Izpostavil pa sem tudi, da se na koncu dneva problem organizacije našega zdravstva pri politični dimenziji ne zaključi. Danes imamo v obravnavi zakonodajo, ki želi naš zdravstveni sistem na področju informatike digitalizirati in centralizirati. Ambicija je hvalevredna, v Levici jo toplo podpiramo. Kot je v tem trenutku, posamezne zdravstvene inštitucije uporabljajo raznorodne informacijske sisteme, paciente se enkrat obvešča po elektronski pošti, drugič po telefonu, tretjič po klasični pošti, podatkov si zdravstvene inštitucije ne izmenjujejo med seboj tako kot bi si jih morale morale oziroma kot bi si jih lahko, posledično pa se ogromno napora, ogromno človeškega dela izgublja v poštarskih nalogah prenašanja informacije od ene zdravstvene instance do druge in vnašanja podatkov v neoptimizirane informacijske sisteme. Vam lahko navedem enega oziroma dva konkretna primera osebne izkušnje. Me je osebna zdravnica razmeroma nedavno poslala na diagnostičen, na diagnostičen pregled. V sistemu e-napotnice sem imel možnost izbrati izvajalca, v redu, sem tam našel neko javno bolnišnico z razmeroma kratko, kratko čakalno dobo. Potem se je pa začela veselica. Ta bolnišnica mi je poslala navodila, kako se moram pripraviti za obisk tej, tem diagnostičnem posegu, ampak poslala mi jih je po fizični pošti, pričakoval sem jih po elektronski pošti, navsezadnje sem povratno informacijo o tem, da sem se naročil na termin, dobil iz sistema e-napotnice na svojo elektronsko pošto. Ne, navodila iz bolnišnice, kako naj pridem pripravljen na poseg, sem dobil po fizični pošti. Gremo naprej, dobil sem jih na svoj stalni naslov ne na svoj začasni naslov, kjer večino časa bivam, kjer redno pregledujem svojo pošto, dobil sem jih na stalni naslov v Škofjo Loko v času, ko pri hiši nobenega od domačih sploh ni bilo. Sploh nisem vedel, da mi je bila ta pošta poslana do trenutka, ko sem se dejansko zglasil v zadevni javni bolnišnici in ugotovil, kakšno kopico problemov je to povzročilo. V redu, potem smo se malo iskali, dogovarjali, telefončkali, da smo rešili to celotno kolobocijo. Procedura zaključena, pride povratna informacija spet v obliki fizične pošte na domači stalni naslov. Na srečo so bili tokrat domači dejansko doma in sem vedel, da sem to, da sem to pošto dobil in sem jo včeraj tudi prevzel. Dobil sem jo pa z navodilom, da naj te fizične dokumente odnesem svoji osebni zdravnici, fizične. To je informacijska slika in organizacijska slika slovenskega zdravstvenega sistema. Prva osebna izkušnja, ki se mi je dogajala v zadnjih nekaj mesecih. Lahko vam povem še eno drugo, kako bi moral opraviti en pregled, kontrolni pregled sicer, kot lahko vidite, sem zdrav in mi z mano ni prav čisto nič narobe, torej opraviti bi moral kontrolni pregled, zanj sem bil naročen leta 2019. Od takrat do danes se ta kontrolni pregled ni zgodil, preprosto se je v evidencah v postopku dela ta informacija nekje izgubila. In v redu, kot sem rekel, sem zdrav, tega kontrolnega pregleda v resnici niti ne ne potrebujem ali pa ne potrebujem več, ampak iz vidika sistema v celoti se je pa očitno nekje neko kolesce zataknilo in tam ena informacija o nekem posegu, ki bi se mogel zgoditi, pa se ni zgodil, plava in sistem maši. Podobno kot imamo problem s siceršnjimi čakalnimi seznami. Vsakič, ko se sproži kakšen projekt čiščenja in centralizacije teh čakalnih seznamov na različnih ravneh potrebne zdravstvene oskrbe se ugotavlja, da je cel kup ljudi bodisi posege že opravilo znotraj neke javne inštitucije, bodisi so jih opravili že samoplačniško in nobeni čakalni seznami, ki jih imamo, nam pravzaprav ne morejo postreči podatka s tem kakšnimi čakalnimi vrstami imamo opravka in tako naprej in tako naprej. Lahko bi razlagal dalje. Morda za zaključek primera informacijske in organizacijske podhranjenosti našega zdravstvenega sistema. Skoraj pregovorna informacije že, koliko različnih informacijskih sistemov uporabljajo samo v UKC Ljubljana. Zdaj do mene so prišle različne številke. Enkrat sem slišal, da uporabljajo v eni javni bolnišnici, torej tri različne informacijske sisteme, drugič sedem, no, zadnji podatek, s katerim razpolagam, pa pravi, da imajo UKC Ljubljana reci in piši, enajst različnih informacijskih sistemov. Ne bom za nobeno od teh številk dal roke v ogenj, ne poznam stvari toliko podrobno. Lahko prenesem zgolj informacije, ki jih dobim iz različnih virov, s katerimi je tudi v preteklosti postreglo že Ministrstvo za zdravje, ne samo v tej, tudi v kakšni od prejšnjih garnitur. In jasno je, da je neodvisno od siceršnjih potrebnih političnih ukrepov, ki naj okrepijo naš javni zdravstveni sistem in ga zaščitijo pred privatizacijo, to neučinkovitost v zdravstvu potrebno odpraviti. Kako? S projektom centralizirane digitalizacije, ki po eni strani lahko standardizira naše informacijske sisteme, podatkovne baze med sabo poveže. Po drugi strani pa zaščiti osebne informacije in zdravstvene informacije nas pacientov zato, da so na voljo zdravniku samo takrat, ko mi sami kot pacienti to informacijo želimo predati naprej oziroma je potrebna za to, da smo lahko deležni primerne zdravstvene oskrbe. Obličnost izvajanja te digitalizacije in centralizacije informatike v zdravstvu je neprofitno javno podjetje, ki ga v prvem koraku uzakonjamo na današnji obravnavi. Lahko rečem, da so bila do te točke koalicijska usklajevanja precej intenzivna. Bila so pa tudi precej koristna. Izpostavil bi denimo, da smo uspeli dogovoriti klavzulo, ki preprečuje zunanje izvajanje storitev, tako imenovani outsourcing na področju delovanja tega podjetja, javnega podjetja za digitalizacijo zdravstvenega sistema. To je prvič, da se na zakonsko normativno raven vnaša določbe, ki preprečujejo prenašanje izvajanje recimo varnostnih storitev, pa čistilnih storitev in tako naprej na neke zunanje zunanje firmice samo zato, ker se je nek menedžer v javnem sektorju odločil, da bo to tako bolje. Konkretno gre za to, da se lahko izven instance izvajajo zgolj tiste storitve, ki niso potrebne za normalno trajno delovanje tega javnega podjetja. Predhodno pa je potrebno zanje pridobiti soglasje Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Se pravi šele potem, ko bo Digi zdravje pri Inšpektoratu za delo dobilo potrditev, da ja, ta storitev je pa res namenjena temu, da se opravlja za krajši čas, ne gre za ta klasičen outsourcing rednih dejavnosti, se bodo lahko ostali postopki za najem nekega zunanjega izvajalca sploh lahko sprožili. Upam, da ta določba v zakonodaji ostane do zaključka tega zakonodajnega postopka in da bo tako zelo potreben in dobrodošel precedens, s katerim lahko prakso nelegitimnega outsourcinga čistilk, varnostnikov in vsega ostalega začnemo nasploh preganjati tako iz javnega sektorja kot tudi iz javnih podjetij. Ljudje, ki delajo na določenem ministrstvu, ki delajo v neki šoli ali v javnem podjetju so del tega enega in istega delovnega kolektiva. 16. teh profilov iz delovnega kolektiva in njihovo prenašanje na formalno nekega zunanjega izvajalca je popolnoma neupravičeno, je popolnoma nepošteno, je skratka vdor menedžerske in kapitalistične logike v javni sektor, ki bi moral v prvi vrsti vzpostavljati zgled dobrega gospodarjenja, zaščite delavskih pravic in splošne blaginje za celoto v naši državi. Na tem primeru podjetja za digitalizacijo z izumljenim mehanizmom proti nelegitimnemu outsoursingu, skratka, orjemo ledino, ki lahko v nadaljevanju in v naslednjih nekaj letih postopoma omogoči, da se nelegitimni outsoursing konča. Druga točka, pozitivna točka dogovora, ki bi jo izpostavil, pa je koalicijski dogovor, da morajo pri delovanju podjetja za digitalizacijo sodelovati zaposleni, da se v nadzorne organe družbe vključi predstavnika delavcev in da se temu primerno prilagodi tudi pogoje, potrebne za zasedbo mesta v teh nadzornih organih. Zaposleni v vsakem podjetju, javnem, zasebno, nima sploh veze, so tisti, ki vrednost ustvarjajo, edino pravilno je, da imajo na svojem delovnem mestu tudi glas, kako se njihove skupne zadeve v podjetju vodijo, kam naj posamezna gospodarska dejavnost krene in kako naj samo sebe razvija. Demokracija na delovnem mestu je ena izmed temeljnih postulatov v viziji socializma za 21. stoletje. V temu konkretnemu primeru podjetja za digitalizacijo lahko rečemo, da smo naredili en korak oziroma bomo z amandmiranjem zakona naredili kot koalicija en korak naprej in k upravljanju s podjetjem pripustili delovni kolektiv. Ima pa arhitektura digitalizacije zdravstva v obliki tega neprofitnega javnega podjetja en problem, o katerem se bo potrebno pa še krepko pogovoriti, kako ga bomo rešili in to je, da je javno podjetje predvidoma finančno pripeto na sredstva iz javne zdravstvene blagajne, torej Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Družbeni dogovor pri nas je ta, da se storitve v zdravstvu financirajo, torej kadri in material financirajo iz plačil zavarovancev v obliki zdravstvenega zavarovanja, to zbira javna zdravstvena blagajna in od tam naprej pokriva naše zdravstvene potrebe najbolje, kot jih lahko, med tem je pa naloga države, da poskrbi za primerno izgradnjo javne infrastrukture, da investira v bolnišnice, na primer v tisto železo in beton, o katerem sem govoril prav na začetku današnjega stališča. Tudi projekt digitalizacije sodi v to slednjo kategorijo investicij in prav bi bilo, da v investicijskem delu te stroške nosi državni proračun. Pacientke in pacienti, zavarovanci v tej državi ne zbiramo svojih sredstev zato, da se bodo kupovali serverji. Ali ste iz naslova teh sredstev razpisovali javni razpisi razpisi za neke zunanje izvajalce, ki naj razvijajo digitalne platforme? Ne, mi plačujemo naše zdravstveno zavarovanje za to, da prejmemo svojo zdravstveno oskrbo, da tista medicinska sestra, brez katere ne moremo, pride do svoje plače, da povoj, ki ga potrebujemo takrat, ko se polomimo, tudi dobimo. Investicije, kot rečeno po družbenem dogovoru v naši državi pa mora nositi državni proračun. To je še ena točka, ki jo v Levici vidimo kot predmet dogovora, v celoti pa lahko rečem, da namen digitalizacije zdravstva, osnovanje javnega neprofitnega podjetja in centralizacijo informacijskih sistemov v našemu zdravstvenemu sistemu pozdravljamo, podpiramo in tudi današnji zakon vidimo kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti, v njenem imenu kolega Felice Žiža. Izvolite.

V času, ko umetna inteligenca preko široko odprtih vrat vstopa v naša življenja, kot smo že slišali večkrat danes, žal, moramo, ko gremo k splošnemu zdravniku, specialistu ali pa na kakšne diagnostične preiskave od drugod, še vedno nositi s seboj izvide v papirnati obliki in tudi ostalo dokumentacijo vedno v papirnati obliki. V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti zato pozdravljamo digitalizacijo zdravstva, ki bo prinesla enotno digitalizacijo celotnih zdravstvenih storitev, s tem, da bodo obrazci in ostali dokumenti lahko zbrani na istem mestu, in dokumentov ne manjka, ker se proizvajajo vsakodnevno v velikih količinah. Za paciente bo verjetno to tudi bolj enostavno. Preko e-platforme oziroma preko mobilnih aplikacij in njihovih osebnih bodo lahko dostopali do svojih zasebnih zdravstvenih podatkov, da bodo tudi sami lahko vpogledovali v svoje zdravstveno stanje, glede diagnostičnih preiskav in terapije. Digitalizacija bo prinesla tudi boljšo organizacijo dela. Verjamemo, da tudi osebje in zdravniki

se bodo lažje pogovorili, da si bodo vzeli čas za natančno razumevanje njihovih težave in nato planirali vse diagnostične postopke, terapijo in tudi posege. Seveda, časa naj bi glede tega ostalo tudi za zdravstveno osebje, glede osebnega izobraževanja oziroma izpopolnjevanja na osebni ravni v zdravstvu. Torej, podatki bodo zbrani na enem mestu, torej bo enotna digitalizacija, uporabljeni bodo s strani vseh vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti in vneseni v sistemu naj bi bili samo enkrat, kar bo tudi preprečilo podvajanje oziroma

V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti podpiramo digitalizacijo zdravstva, ki je zelo kompleksen, zelo dolgoročen proces, ki bo terjal veliko, veliko dela, veliko dodatnih finančnih sredstev in tudi strokovnega znanja, izobraževanja in sodelovanja s strani zdravstvenih delavcev vseh zdravstvenih zavodov v Sloveniji.

bi rekel, kontrolo in organizacijo dela s strani vseh državnih organov, prvi med njimi seveda Ministrstvo za zdravje. Tako. Mislimo, da proces bo zelo dolg, ampak mi trdno podpiramo torej digitalizacijo, Zakon o digitalizaciji v zdravstvu in, in upamo, da se bo uresničil v kratkem času. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu mag. Tamara Kozlovič. Izvolite. Spoštovani poslanke, poslanci, minister! Ena izmed definicij, ki jo je mogoče zaslediti, opredeljuje digitalizacijo kot proces pretvorbe analognih signalov ali informacij katerekoli oblike v digitalno obliko, ki jo lahko razumejo računalniški sistemi. Izraz digitalizacija se torej uporablja pri pretvorbi informacij kot so besedilo slik ali zvoki v tako imenovano binarno kodo. Digitalizirane informacije je lažje shranjevati, do njih lažje dostopati in jih tudi prenašati. Digitalizacija procesov in podatkov prinaša več transparentnosti in tudi več sledljivosti. Verjetno se večina danes prisotnih strinja, da je eden najpomembnejših družbenih sistemov nedvomno javni zdravstveni sistem, ki v imenu države skrbi za zdravje njenih prebivalcev. Si digitalizacijo našega javnega zdravstva, sistema res želimo vsi? To se zadnje čase velikokrat sprašujemo v Poslanski skupini Svoboda, sploh ko analiziramo, kako premalo je bilo na področju digitalizacije storjenega v zadnjih letih. Ker je za Svobodo odgovor na vprašanje enostaven, saj si v svobodi zelo želimo transparentnosti, nas danes veseli, da imamo na mizi prvi celovit predlog zakona, Zakon o digitalizaciji zdravstva, katerega sprejem postavlja nove temelje za izboljšanje digitalizacije zdravstvenega sistema v Sloveniji. Sistematična informatizacija na področju zdravstva namreč lahko izrazito zmanjša stroške zdravstvenega sistema in omogoča učinkovito obvladovanje obsežnih zdravstvenih in zdravstvom povezanih podatkov. Informatizacija omogoča nemoteno komunikacijo, varno in sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Slovenija je že leta 2008 odločila, da za načrtovanje projekta izvede projekt E-zdravje in ga leta 2015 tudi začela izvajati, s ciljem, da postane osrednji temelj slovenskega digitalnega zdravstva na nacionalni ravni. Kljub temu v praksi ni vse potekalo tako, kot je bilo zamišljeno. Danes je informatika v zdravstvu prepogosto namenjena predvsem za obračunske storitve, ne pa tudi v pomoč vsem uporabnikom zdravstvenega sistema. Vse prevečkrat slišimo za primere, ko pacienti nosijo izvide v papirnati obliki od zdravnika do zdravnika, včasih celo znotraj istega zdravstvenega zavoda. V 21. stoletju so take zgodbe, ki jih žal ni malo, dobesedno poraz za državo, ker tega v vseh teh letih ni bila sposobna zgledno urediti. Epidemija covid je dodatno razkrila marsikatero pomanjkljivost zdravstvenega sistema, med drugim tudi trenutno zelo pomanjkljivo ureditev digitalnega zdravstva. Zakonodaja, ki danes ureja digitalno zdravstvo, je zastarela in kot taka ni primerna za današnjo hitro razvijajočo se družbo, predvsem na področju informacijskih tehnologij in področja obdelave in vodenja velike količine najzahtevnejših in najrazličnejših podatkov. Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, uvaja enostavnejše ravnanje z zdravstveno dokumentacijo, kar bo posledično vplivalo na učinkovitejšo in kakovostnejšo izvajanje zdravstvenih storitev. Dostop do naših zdravstvenih dodatkov bo v prihodnje lažji, enostavnejši in bolj razumljiv. Vsi pacienti bomo v prihodnje končno imeli dostop in vpogled do njih, in to praktično v vsakem trenutku. Predlagan zakon pa ureja še veliko več. Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo po novem dolžni zdravstveno dokumentacijo posredovati v centralni elektronski zdravstveni zapis.

fotokopirati zdravstvene dokumentacije, saj bodo vsi zdravstveni podatki zbrani v digitalni obliki na enem mestu v nacionalnem eKartonu. Ne glede na to, v katero zdravstveno ustanovo bo pacient prišel, bodo podatki o njegovih preteklih zdravljenjih in zdravstvenih storitvah dostopni preko centralnega zdravstvenega informacijskega sistema. Zakon predvideva večjo preglednost sistema, saj optimizira dosedanjih kar 80 zbirk podatkov. Zakon namenja veliko pozornost varnosti dostopa do zdravstvenih podatkov in predpisuje tako imenovano revizijsko sled, ki bo omogočala učinkovit nadzor in pomembno sankcioniranje morebitnih kršitev. Namen zakona je tudi administrativna razbremenitev zdravnikov in zdravstvenih delavcev in jim tako na nek način poenostavlja zdravstveno obravnavo, več časa bodo lahko namenili obravnavi pacientov. Zakon predvideva tudi platformo, ki bo vzdrževala in razvijala ta kompleksni centralni elektronski zdravstveni sistem ter zagotavljala strokovno podporo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kar bo združilo potrebne resurse, znanje in izkušnje na eno mesto. Priznajmo si, da je slovensko zdravstvo tudi na področju digitalizacije neenotno in razdrobljeno. Zbira se velike količine nepovezanih podatkov, ki velikokrat ne koristijo zdravstvenemu osebju, še manj nam bolnikom, zato je nujno, da na področju zdravstvenega informacijskega sistema končno stopimo v korak s časom. Poslanski skupini Svoboda si želimo dostopnih in transparentnih podatkov, želimo si digitalizacije javnega zdravstvenega sistema, zato bomo predlog, da gre predlagan zakon v nadaljnjo obravnavo seveda podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Predsednica, hvala. Še ravno ujamem, da pozdravim tudi ministra in državnega sekretarja Ostrca. Spoštovani poslanci in poslanke, še posebej pa vsi Slovenci in Slovenke, ki plačujete obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prav lepo pozdravljeni. Danes je pred nami prvo branje predloga zakona o digitalizaciji zdravstva, ki je obsežna zakonska materija, saj obsega 82 členov. Sicer ne vemo res, ali gre za prvi korak celovite zdravstvene reforme, saj je minister za zdravje ta zakon kot domnevno tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja večkrat označil za prvi korak, zato res ni jasno, kaj je res in kaj ne, pa vendar v poslanski skupini pozdravljamo, da pa je v ta visoki zbor vendarle prišlo tudi kaj s strani Ministrstva za zdravje. Uvodoma se lahko strinjamo, da je med epidemijo COVID-19, da se dejansko okrepila uporaba informacijsko- komunikacijske tehnologije na vseh področjih, seveda tudi v veliki meri v zdravstvu, kar smo bili vsi pričevalci tistega obdobja. Na naslednjem področju so se pa pojavile tudi seveda pomanjkljivosti, ki izvirajo iz ne centraliziranega razvoja in nadzora uvajanj informacijskih rešitev v slovenskem zdravstvu. V temeljnem izhodišču v Poslanski skupini SDS pritrjujemo mnenju predlagatelja, da zakonodaja, ki ureja digitalno zdravstvo izhaja iz časov še precej pred epidemijo COVID-19 in ni primerna za današnjo hitro razvijajočo se digitalizacijo ter veliko potrebo po podatkih in analizah zbranih podatkov. Poglavitne rešitve zakona so tako sledeče:, obveznost vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da zdravstveno dokumentacijo vnesejo v CeZIS, se pravi, v Centralni zdravstveno informacijski sistem, dostop do zdravstvenih podatkov pacienta vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev v timu, ki oskrbuje pacienta na podlagi napotne listine, načelo nujnega vpogleda v podatke, zdravstveni delavec lahko v primeru nudenja nujne zdravstvene pomoči dostopa do zdravstvenih podatkov, ki so v tistem trenutku nujni, oblikovanje gospodarske družbe v 100 % državni lasti in pa zakon namesto dotedanjih približno 80 zbir podatkov določa samo še 14 krovni zbir podatkov, v katere je mogoče umestiti vso potrebno zdravstveno dokumentacijo in druge podatke.

Kot je dejal minister, predlog zakona tudi uzakonja revizijsko sled, ki je pomembna pri zagotavljanju varstva osebnih podatkov pacienta. Zakon o digitalizaciji zdravstva pa prinaša tudi spremembe nekaterih členov v drugih področnih zdravstvenih zakonih, tako spreminja 6 členov Zakona o pacientovih pravicah, 2 člena v zakonu o zdravniški službi, en obširni člen zakona o zdravstveni dejavnosti ter še 2 člena v Zakonu o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta. Spoštovani, predlog zakona prinaša finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva za samo blagajno ZZZS, pri čemer bodo finančna sredstva zavoda za ta namen v istem obsegu, le drugače razporejena, in sicer izvajalcu centralne digitalizacije. Z novo gospodarsko službo se torej predvideva osnovni kapital 16 milijonov evrov, ki bo sestavljen iz denarnega vložka v višini 13 milijonov evrov in stvarnega vložka v višini 3 milijone evrov, ki se bosta plačala ob ustanovitvi same družbe. Stvarni vložek zajema vrednost strojne in programske opreme, ki je bila že nabavljena v okviru projekta e-zdravje. Denarni vložek v višini 13 milijonov evrov bo namenjen plačam in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za približno 50 zaposlenih v družbi. Pozneje se bo plačalo še 6 milijonov evrov dodatnega stvarnega vložka, ta sredstva bodo namenjena izvajanju projekta e-zdravje in se bodo prenesla naknadno, ko bo projekt končan. Tekom priprave zakona so različni deležniki podali svoje pripombe in predloge, predvsem Informacijski pooblaščenec je jasno imel več pomislekov. Glede na prejeta pisna in ustna mnenja Informacijskega pooblaščenca so predlagatelji zakon potem popravljali, dopolnjevali, a končna ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov po našem mnenju še vedno ni optimalna. Pred prvo obravnavo predloga zakona o digitalizaciji zdravstva se je oglasil tudi varuh človekovih pravic, ki je izpostavil, da je večja digitalizacija zdravstvenih storitev še ne pomeni tudi ustrezne skrbi za paciente, še zlasti, če gre za starejše državljane in invalide. Kaj nam pravi v navednicah, zakonska časovnica uporabe tega zakona? Zakon naj bi se začel v praksi uporabljati 1. januarja 2024, nekatere rešitve pa se bodo zamaknile celo do 1. januarja 2026. Do takrat obstoječ sistem deluje še naprej, dokler novi še ni povsem vzpostavljen in predlagatelj nas prepričuje, da je to pomembno z vidika kontinuitete zbiranja in obdelave podatkov, kar se na nek način lahko seveda strinjamo, a vendarle bi si želeli, da bi zakon na polno zaživel čim prej, se pravi z januarjem 2024, da bomo lahko že merili nekatere učinke izvajanja tega zakona. Vprašanje je, spoštovani, kje bodo vladajoči leta 2026 oziroma leta 2027, kar se sicer nanaša na novorojenčke, ki se bodo rodili v obdobju do uveljavitve tega zakona. Spoštovani minister, ko ste 4. aprila letos predlog zakona poslali v javno obravnavo, ste to storili skupaj s predlogom zakona o ZZZS. Takrat ste dejali, da gre za siamska dvojčka, zato se na tem mestu zastavlja vprašanje, kaj se ali se dogaja s predlogom zakona o ZZZS, pa tudi zakaj ste se odločili za samo preimenovanje Predloga zakona o digitalizaciji zdravstva, ki ga danes obravnavamo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakonu v prvem branju ne bomo nasprotovali. Od ministra pa seveda in njegove ekipe pričakujemo pa jasna in podrobna pojasnila glede več še vedno odprtih vprašanj, kot recimo dosledno varstvo osebnih podatkov, res nam ni jasno zakaj bi poleg drugih upravljavcev teh 14-ih podatkovnih zbirk še vedno tudi Ministrstvo za zdravstvo imelo možnost vpogledovati v osebne podatke, ki se nanašajo na našo zdravstveno stanje, potem tudi seveda dalje transparentno financiranje javnega podjetja, kako bo CEZIS v praksi dosegel svoj namen, to je učinkovito zdravstveno varstvo pacientov in še nekaj je teh odprtih vprašanj, od česar pa je tudi v nadaljevanju odvisna naša nadaljnja podpora predmetnemu zakonskemu predlogu. Hvala za vaš posluh. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Nova Slovenija krščanski demokrati, v njenem imenu kolegica Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi.

Neuspešno skrajševanje čakalnih vrst, pomanjkanje zdravstvenega kadra, zdravnikov, odhod specialistov radiologije iz sistemov, odhodi kirurgov na otroški srčni kirurgiji, slabo črpanje evropskih sredstev iz programa Okrevanje in odpornost, odpoved že planiranih investicij, prelaganje izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi in še bi lahko naštevali so le vrh ledene gore v našem zdravstvenem sistemu. Zagotovo je postavitev enotne informacijske hrbtenice pomemben projekt, ki so ga obljubljali praktično že vsi ministri, a žal do poenotenja ni nikoli prišlo. Še vedno morajo bolniki s seboj prinašati številne izvide in obrazlagati diagnoze zdravnikom. To je nesprejemljivo. Kaj če pa kakšnega izvida pacient ne najde oziroma pozabi? Informacijski sistem, ki zagotovo dobro deluje, je na Onkološkem inštitutu. Po ostalih javnih zavodih in bolnišnicah pa, žal, poteka še vedno v papirnati obliki. Današnji Zakon o digitalizaciji zdravstva prinaša izboljšave, saj vzpostavlja centralni zdravstveni informacijski sistem, ki bo deloval na enotni komunikacijski infrastrukturi. V njem se vzpostavlja zdravstvena dokumentacija in podatki o pacientu, spremljanje, analiziranje in zagotavljanje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja pacientov, izvajanje medicinskih, statističnih in drugih raziskav in je tudi namenjen in bo namenjen za obdelavo podatkovnih zbirk. Tako bodo vsi podatki zbrani na enem mestu. Zdravstveni delavci bodo morali zdravstveno dokumentacijo in zdravstvene podatke sproti oziroma najpozneje po vsaki končani delovni izmeni vnašati v centralni informacijski sistem. Zdravstveni delavci in sodelavci v timu, ki oskrbujejo pacienta, bodo lahko do zdravstvenih podatkov bolnika dostopali na podlagi napotne listine. Vpogledali bodo lahko samo v tisto dokumentacijo, ki je pomembna za obravnavo pacienta, in ne v vso drugo dokumentacijo, razen v primeru nujne medicinske pomoči. V namen izvajanja centralne digitalizacije, vzdrževanje in razvoj pa bo ministrstvo ustanovilo pravno osebo javnega prava v stoodstotni državni lasti, poimenovano Digi zdravje. Ponovno se poleg vseh ustanovljenih agencij v zdravstvu ustanavlja še dodatno podjetje, ki bo monopolno izvajalo digitalizacijo na področju zdravstva. Kar nas v Novi Sloveniji žalosti pa je podatek, da ponovno ministrstvo in koalicija na prvo mesto ne postavljajo pacienta in njegovo pravico do zdravljenja v najkrajšem času. Sistem namreč ločuje državne in zasebne izvajalce, kjer zasebni izvajalec ne bo imel dostopa do vpogleda v tako imenovani karton ali pa da datoteko diagnoz. Na ta način se oddaljujemo od skupnega cilja zagotoviti vsem dostop do zdravnika pod enakimi pogoji, ne glede na izvajalca. V Novi Sloveniji menimo, da predlog zakona je primeren za nadaljnjo obravnavo, ker vsak korak na tem področju je nujen in ga pacienti potrebujemo. Opozarjamo pa, da zakon ni optimalen, ker žal ne postavlja na prvo mesto pacienta in kot sem dejala, ločuje izvajalce na državne in zasebne, kar pa zagotovo ni namen vzpostavitve enotnega informacijskega sistema. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev k predlogu Prva je k razpravi prijavljena mag. Nataša Avšič Bogovič, za njo pa bo razpravljala dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, državni sekretar, poslanke in poslanci! Hvala za besedo. Pred nami je eden od temeljev, kot je rekel minister, ki ga moramo narediti, da bomo čez čas lahko uporabljali besede, to je naša zdravstvena reforma. Zakon o digitalizaciji zdravstva torej predstavlja enega izmed temeljev zaupanja v odločitve, ki se jih sprejema na podlagi zaupanja v kakovostne in pravočasne podatke in na teh podatkih, zbranih na enem mestu, praviloma vnesenih v sistem enkrat in ne tako, kot se nam danes dogaja, ko se podatki vnašajo v sistem na vsaki vstopni točki, ko pacient poišče pomoč, na tem bo v prihodnje slonela zdravstvena reforma. Nič nam namreč ne bo pomagalo, če se zdravstveni sistem ves čas napaja z novim in svežim denarjem iz proračuna, z vedno višjimi zahtevami zdravnikov po višjih plačah, morda celo upravičenih, a kaj, ko brez pravih podatkov takšno tezo tudi sama težko zagovarjam. Potrebujemo torej temelj, to je sodoben informacijski sistem, ki bo osnova za sprejemanje in vodenje učinkovite in transparentne zdravstvene politike po meri pacienta od zgoraj navzdol. Minister za zdravje je tisti, ki oblikuje, usmerja in vodi zdravstveno politiko. Minister je tisti, ki mora postaviti učinkovito mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev na vseh ravneh, na terciarni, sekundarni, primarni, tudi glede nujne medicinske pomoči in lekarniške dejavnosti. brez verodostojnih in dostopnih podatkov na pravem mestu in ob pravem času si zdravstvene reforme ni mogoče zamisliti, še manj je učinkovito izvesti. Veliko je posameznih deležnikov v zdravstvu, ki bodo z novim načinom beleženja pridobili in najpomembnejši deležnik so zagotovo pacienti, ki bodo z novim zakonom imeli zbrane vse podatke o zdravstvenem stanju na enem mestu, v centralnem elektronskem zdravstvenem zapisu bo tako rekoč vse na enem mestu zbrano o eni osebi, tako za nas, ki bomo lastniki teh podatkov, kot za zdravstveno osebje, ki nas bo oskrbovalo in da, tudi za ministra, ki bo iz teh podatkov, ki pa bodo zanj in za ekipo na Ministrstvu za zdravje anonimizirani, lahko učinkovito, transparentno in finančno vodil zdravstveno politiko, za vse nas, desne in leve, mlade in stare, digitalno pismene in nepismene, za vse, brez izjeme, pravočasno na pravem mestu, takšni podatki morajo obstajati v enotnem centralnem digitalnem zdravstvenem sistemu. In kaj bo še ta sistem omogočal? Izvajalec zdravstvene dejavnosti pacienta ne bo več pošiljal po izvide in od njega zahteval pisnih izvidov ali radioloških slik. Ker so izvidi in pretekle diagnoze na enem mestu, bo imel lečeči zdravnik možnost hitrejše aktualne diagnoze, ne bo mu po nepotrebnem potrebno ponavljati preiskav, vključno z drago slikovno diagnostiko, ki je mestoma še vedno za zdravje škodljiva, danes pa ima pacient opravljeno diagnostiko na primer zaradi težav s hrbtenico, najprej ga pregleda en ortoped v enem zdravstvenem zavodu, ta opravi diagnostiko od rentgena, magnetne resonance potem, čez čas seveda dobi izvide, ta pacient, ki jih morda celo ne prinese več k prvemu ortopedu, ki ga je obravnaval, morda ima ta izvid doma, morda ga pošlje osebnemu zdravniku. Torej izvida ni in čez čas se pacient odloči za drugo obravnavo oziroma za prvo obravnavo, ker sistem itak ne bo zaznal, da gre za drugo obravnavo, za isto diagnozo, pri drugem ortopedu, v drugemjavnem zdravstvenem, zavodu, še enkrat se kompletna diagnostika ponovi, spet ne vemo kje je izvid, kje je izvid pristal. Ampak to vse ta naš zdravstveni sistem plača, iz ene blagajne, naše skupne blagajne se plačujejo te storitve, ker vsa slikovna diagnostika je danes plačana po celotni realizaciji. Torej, kolikor napotitev dobiš za neko, za neko storitev na tem področju, toliko je plačanega in seveda se mi vsi zavedamo, kar je bilo diskutabilno, da pri tem zakonu govorimo o zelo občutljivih zdravstvenih podatkih, ki zahtevajo posebno stopnjo varovanja na vseh ravneh.

In tudi pomembno je, da imamo visoko motivirane, zanesljive in zaupanja vredne zaposlene v zdravstvenem sistemu. Način organiziranja informatiko v zdravstvu tako ne more biti stihijski, postavljen mora biti zopet od zgoraj navzdol, veljati mora za celotno javno zdravstveno mrežo, tako javne zdravstvene zavode kot zasebnike koncesionarje v tistem delu, ko se vključujejo v javno zdravstveno mrežo. Varnost in organiziranost tako občutljivih osebnih podatkov kot so zdravstveni osebni podatki, se ne sme prepustiti volji posameznega predstojnika oziroma posameznemu zdravstvenemu zavodu, veljati morajo pravila, postavljena od zgoraj navzdol, za vse enako, pod enakimi pogoji. Zakon, ki ga imamo danes v prvi splošni obravnavi, predvideva centralizacijo upravljanja informatike v zdravstvu. To je tisti prvi pomemben, osnovni korak, ki ga je potrebno nasloviti takoj, če želimo resnično na koncu govoriti o zdravstveni reformi, sicer gre za gašenje požara na več različnih koncih. In gre za zakon, katerega izvajanja se bo začel sicer postopoma prave rezultate bo ta zakon požel šele v naslednjih letih. Nič se ne more na tem področju zgoditi iz danes na jutri, preveč se je namreč stopicalo na mestu in puščalo to anarhijo posameznemu zavodu. Vsi vemo, koliko različnih, med seboj nekompatibilnih sistemov ima samo klinični center v Ljubljani pa v Mariboru. Verjetno je to praksa, v večjih še toliko večja. Ta zakon danes pa nam daje najprej zakonsko podlago za poenotenje informacijskih sistemov v zdravstvenem sistemu in posledično tudi način financiranja takšnega sistema, s tem zakonom naslavljamo tudi boljšo preglednost kapacitet v sistemu, tako posamične drage opreme kot prostorov, kot so na primer operacijske dvorane, ki bi resnici na ljubo lahko bile zasedene tudi do 24 ur na dan, pa vsi vemo, da temu ni tako. Ves čas govorimo tudi o zaposlenih, ki da jih kronično primanjkuje na vseh ravneh in v vseh profilih, tako zdravnikov, tehnikov, diplomiranih medicinskih sester in drugega strokovnega osebja na tem področju, pa vemo, po analizah vemo, da jih je danes veliko več v sistemu kot jih je bilo pred časom, čeprav nas je še vedno samo 2 milijona Slovencev. Je pa res, da se pa že poznajo tudi rezultati oziroma številke iz naslova dolgoživeče družbe. Resnici na ljubo pa je, da danes že vrabčki čivkajo, kako neenakomerno so obremenjeni predvsem zdravniki, predvsem zdravniki v večjih sistemih. Mladi zdravniki naj bi garali, starejši pa naj bi želi sadove minulega dela, se izobraževali, počivali v bolnišnicah v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa pridno delali pri izvajalcih zasebne prakse. Mladi zdravniki celo povedo, da so opravljene storitve beležene na starejšega kolega in ne nanje in seveda se potem pojavi upravičen dvom, ali je vse to res. Kako to sploh preveriti, če se, če pa v sistemu nimamo pravih, natančnih in verodostojnih podatkov? In saj se še spomnite, kako se je v času covida, mislim, da je bilo to takrat, evidentirala prisotnost zaposlenih ortopedov v kliničnem centru v Ljubljani in kako so jim takrat pri tem pomagali zunanji varnostniki, ne, gospoda zdravniška pa so delala pri zasebnikih za bolj za bolj plačane storitve. In kaj je potem sledilo temu razkritju? Dobili so neka opozorila po Zakonu o delovnih razmerjih brez kakršnihkoli sankcij, pa nekaj malega so morali vrniti neupravičeno dobljenega denarja, in še to so, mislim, da vračali samo covidne dodatke, seveda, ker v sistemu ni bilo tako verodostojnih podatkov, da bi se lahko učinkovito ukrepalo. Ta zakon, ki ga danes obravnavamo v prvem branju je nastajal precej časa, približno pol leta. Želja je bila čim širše, čim bolj vključeno pokriti številna področja, ki so danes daleč optimalnega. Želja je, da se vsakemu pacientu omogoči vse njegove podatke na enem mestu, da bodo tam na voljo skupaj zbrani izvajalcu, ko bomo mi tam potrebovali pomoč. Ne bo pa omogočeno brskanje po naših podatkih, 24. TRAK: (DAG) – 12.55 (nadaljevanje) ker bi bilo to lahko zanimivo za naše sosede, sodelavce, ali preprosto zato, ker če govorimo, recimo, o nas, ki smo poslanci, ki opravljamo javne službe, bi bili ti podatki toliko bolj zanimivi za javnost, in te varovalke sistem ima. In kaj bo še zelo pomembno pri tem zakonu. Upravljavci zbirk bodo morali poskrbeti za to, da bodo vsi podatki strukturirani in na voljo v nacionalnem eKartonu. Pri vzpostavitvi podatkovnega modela pa bo še kako pomembno sodelovanje zdravstvene stroke in že tu se bo pokazalo, kako zares iskrena je zdravniška stroka in ali bo pripravljena učinkovito sodelovati pri postavljanju podatkovnih struktur v zdravstvu, ker samo takšna strukturirana sestava podatkov bo lahko učinkovita in zadoščala varni obravnavi. Večina deležnikov podpira prizadevanja za digitalizacijo zdravstva, ki vodi k transparentnim, verodostojnim in dostopnim podatkom, verjamem pa, da bo zakon, še preden bo sprejet, deležen posameznih amandmajev, zato da bo učinkovito naslovil vse izzive in morebitne pripombe, ki se že danes pojavljajo. Naj se za konec še takole vprašam, zakaj smo se lotili zdravstvene reforme, katere del ali pa kar osnovo predstavlja ta vloženi Zakon o digitalizaciji zdravstva ker drugače naprej enostavno več ne gre. Nimamo podatkov ali pa niso na voljo tam, kjer bi morali biti, torej, ne sledijo pacientu, ne zagotavljajo ustreznega nivoja za odločevalce za sprejemanje ustrezne zdravstvene politike, ne vemo, koliko zdravnikov in zdravstvenega osebja v sistemu sploh potrebujemo za oskrbo dvomilijonskega naroda. Ta sistem na takšen način, s takšno informacijsko podporo pač več ne funkcionira, treba ga je modernizirati in nasloviti vse izzive, ki jih v resnici prinaša dolgoživa družba. In od prvega dne vstopa v parlament je ureditev razmer na področju zdravstva za nas prioriteta številka ena in tako tudi ostaja od skrbne, natančne analize do prvih korakov na poti reševanja težav, ki so se kopičile dvajset Že zadnjič sem rekla pri eni izmed razprav, da je pred nami pestro obdobje vlaganja različnih zakonskih predlogov, za katere smatramo, da bodo naslovili vse te težave, ki so se leta in leta kopičile v zdravstvu, in da se bo končno zgodila prenova oziroma reforma, reforma, z enim jasnim ciljem - zagotoviti kakovosten in pravičen javni zdravstveni sistem, dostopen vsem pod enakimi pogoji. To pomeni pravočasno, kakovostno, na pravem mestu izvajati zdravstvene storitve, in kar je seveda še zelo pomembno, na finančno vzdržen način.

Hvala za besedo, gospa predsednica. Lepo pozdravljeni vsi prisotni, posebej gospod državni sekretar! Lahko bi rekli – končno! Končno se je zgodilo, da smo dočakali zakon, ki bo nas, dva milijona Slovencev, povezal v en sistem in ne bomo pacienti več hodili z listi listi v mapici po hodnikih zdravstvenih domov ali bolnišnic, čeprav so mogoče ambulante na istem hodniku. Prihajam iz stroke, kjer imamo ne samo paciente, ampak tudi vse kandidate za bodoče paciente v enotnem sistemu že od takrat, ko smo vstopili v Evropsko unijo. V moji stroki se že dolgo ne pišejo izvidi na roko, ampak se pošiljajo po elektronski pošti in zdravniki v veterini na svojem mobitelu pogledajo, kaj se je zgodilo z rezultati krvi v laboratoriju enega od pacientov. V slovenskem zdravstvu pa, žal, še ne. Pri tem bi vas rada opozorila, predvsem vas, gospod državni sekretar, da kljub obilici zelo različnih

kaj sem doživela sama in ena od mojih prijateljic? Ko smo poskušali zdravniki povedati, da lahko izvid, ki ga nismo imeli v papirnati obliki, pogleda na svojem računalniku, je enostavno rekla, da ne bo, ker ona tega ne bo delala in je to ne zanima, hoče papir. Potem je seveda prijazna medicinska sestra priskočila na pomoč in potem smo seveda ta izvid našli. Kaj sem vam hotela s tem povedati? Opozoriti sem vas hotela na prvo past, ki jo vidim, pa si je ne želim, da ne bi bilo pomote. Da boste morali res vsem izvajalcem zdravstvenih storitev od najnižjega do najvišjega nivoja dopovedati, da je to nuja in da bodo morali vnašati, tako kot ste zapisali v zakon, sproti pravilne podatke. Kajti, ko se je ena od slovenskih bolnic odločila, da bo paciente označevala z zapestnicami po zamenjavi pacientov nekje, se je zgodilo pacientki, ko je s to zapestnico prišla v dotično ambulanto, da ni bila pacientka, ampak je bila pacient, ki je prišel na popolnoma drugo preiskavo kot sama pacientka. Hočem povedati, tako majhna, ampak tako velika napaka. Treba jih bo prepričati ali pa prisiliti, ker za slednje ni najboljše, da se bodo zavedali, da je vsak podatek, ki bo vnesen, zelo, zelo pomemben do končnega uporabnika, ki bo lahko čez nekaj let v neki ustanovi, lahko v Univerzitetnem kliničnem centru ali pa morda pri dolgotrajni oskrbi, dolgoživi oskrbi v nekem domu. Drugo, kar bi rada opozorila je pač to, da mi v Novi Sloveniji dejansko bomo podprli ta zakon in podpiramo vse, kar je dobro za pacienta. Sem pa žalostna ali pa bom rekla razočarana nad razmišljanje nekaterih, ki govorijo izključno prvič na pamet o državnem zdravstvu, ki ne deluje, zaradi tega ga bomo pač spreminjali. Ampak pomembno je, da nekdo nekje ne bo zaslužil, ne vprašamo pa se koliko ljudi čaka v čakalnih vrstah na svoj prvi pregled in morda na usodno diagnozo, ki mu bo podaljšala ali pa skrajšala življenje. Pomembno je samo to, za nekatere, kje je ta zdravnik specialist zaposlen in kdo ga plača. Niti ni pomembno, kakšna je ta plača. Glejte, ko gre zares, takrat verjemite mi, se ne sprašujemo in upam, da se tudi tisti, ki so danes toliko proti javnemu zdravstvenemu sistemu in zagovarjajo državni zdravstveni sistem, upam, da ne bodo prišli v to pozicijo, ko je popolnoma vseeno kje je zaposlen zdravnik, kdo ga plača in kaj je tu napisano na njegovi tablici. Važno je samo, da je dober strokovnjak in da bo postavil pravo diagnozo in da bo začel s pravim in predvsem pravočasnim zdravljenjem. Zato res ne razumem, da tudi mi poslanci ne ločimo med državnim zdravstvom in med drugimi ponudniki zdravstvenih storitev, med katere sodijo koncesionarji, ki pa so privatniki. Ampak mi govorimo na pamet. Glejte, in kje so najvišje plače v zdravstvu? In ponekod so zame nerazumno visoke, 15 tisoč evrov in to ne samo v epidemiji, ko so bili covidni dodatki, ampak če boste šli pogledat na spletno stran Ministrstva za javno upravo, oprostite, našli boste zdravnike v javnem oziroma v državnem sistemu. To so zdravniki v

opevanem javnem oziroma državnem zdravstvu zaslužijo zame nenormalno veliko. Zaradi tega bo treba pri organizaciji dela v zdravstvu narediti temeljne premike, tudi zaradi tega, da bo ta zakon resnično začel delovati, da se ne bodo podatki izgubljali, da ne bodo podatki vpogled tistim, tistim, ki niso pooblaščeni, in da bodo podatki vedno, pravi podatki na vpogled tistemu, ki je za to pooblaščen. Upam, da boste na Ministrstvu za zdravje z vso skrbnostjo izbirali strokovnjake, ki bodo upravljali s temi podatki, kajti tokrat bi se lahko zgodilo, da če ne bi bil podatek pravi, bi lahko stal tudi življenje pacienta in prepričana sem, da se tega zavedate. Kot sem že rekla, v Novi Sloveniji bomo zakon podprli, ker smo prepričani, da je pravi korak v pravo smer k celotni reorganizaciji zdravstvenega sistema, ki za nas v Novi Sloveniji ni pomembno kdo dela storitev, pomembno je, da je storitev pravočasna, kakovostna, da jo plača javna zdravstvena zavarovalnica in ni pomembno kje je strokovnjak zaposlen. Glejte, mi posebej zagovarjamo javno zdravstvo. To je zdravstvo v katerega vsi plačujemo po svojih zmožnostih, in ki nam ga Ustava v 51. členu tudi zagotavlja. Tako zdravstvo, ki bo dejansko na voljo pacientu takrat, ko bo rabil in to je javno zdravstvo, ker se financira iz javnih sredstev in mene nihče ne more prepričati, da država ni zmožna, če hoče predpisati pod istimi pogoji, kadrovskimi, organizacijskimi, prostorskimi, po istih cenah, da opravljajo storitve vsi, ki v naši državi za to imajo licenco, in jaz tu ne vidim nikakršnega bogatenja, vidim samo korak k učinkovitemu javnemu zdravstvu. Torej želim si, da bi tudi ta zakon bil namenjen vsem ponudnikom zdravstvenih storitev. V Novi Sloveniji v tem trenutku tega ne razumemo tako, se bomo pa dali prepričati do drugega branja, da bo vsak, ki bo nudil zdravstveno storitev, ne glede na to v kateri organizaciji bo zaposlen, da bo v dotičnem primeru dotičnega pacienta imel možnost vpogledati v njegove podatke, ki jih bo potreboval za njegovo zdravljenje. Tega si želimo in vsekakor si želimo, da bi ta zakon dosegel svoj namen. Hvala lepa.

smo v Novi Sloveniji mnenja, da digitalizacija je sicer potrebna, ni pa ključna, tako kot je že moja kolegica Vida Čadonič Špelič povedala. Premier Golob je v januarju, 18. januarja izjavil, da je potrebno najprej začeti pri bistvenih stvareh in je omenil Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma štiri in pol milijarde sredstev, ki se skozi Zavod za zdravstveno zavarovanje usmerja v naše zdravstvo, potem je omenil absentizem, potem šele so bili omenjeni dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pa tudi digitalizacija, ki je vsekakor potrebna in jo seveda tudi v Novi Sloveniji podpiramo. Samo občutek imamo, da namesto, da bi bika zgrabili za roge, ga v bistvu lovimo ali pa ga vlečemo za rep. Danes smo imeli na Komisiji za nadzor javnih financ sejo v zvezi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem in je minister povedal, po katastrofi s covidom grozila zdravstvu katastrofa povišanih cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz 35 na 45 evrov. Pa sem si dal izračunati, ker mesečno mi plačujemo za zdravstvo, tisti Slovenci, ki imajo minimalno plačo, plačajo mesečno 150 evrov, tisti, ki imajo povprečno plačo, plačajo 280 evrov in če temu dodamo recimo minimalni plači namesto 35 evrov dodamo 45 evrov, je povišanje stroškov manj kot 6 %, vsi vsi pa vemo, da se cene recimo prehrane so se zvišale za 20 %. Tako, da sem prepričan, da to da to zvišanje ne rešuje ne čakalnih dob, ne slovenskega zdravstva. Poleg tega pa sem bil začuden, da je direktorica zavoda povedala, da nimajo niti pravne podlage za pobiranje in da tudi predlagajo, da bi FURS bil tisti, ki bi pobiral. Se pravi, čas se bliža, mi pa še govorimo kdo bo kaj delal. Z daj glede skrajševanja čakalnih dob, ki se nam zdi v Novi Sloveniji ključno, lahko preberem, da se da se bodo očitno brez zdravnikov in medicinskega osebja čakalne dobe kvečjemu podaljšale Za primer povem, javne bolnišnice v letu 2022 so v akutni bolnišnični obravnavi realizirale 316 tisoč primerov, leta 2019 pa nekaj več kot 334 tisoč. V letu 2022 so torej opravili za 5,3 % obravnav manj kot v letu 2019, da ne govorim, da so se pa sredstva povišala. Naj grem zdaj na samo digitalizacijo. Vsekakor mislim, da je tudi predhodnik omenil, da je nujno izboljšanje organizacije. mislim, da je bil to kolega iz italijanske narodne manjšine in da v času umetne inteligence je skoraj nedopustno govoriti ali je potrebno digitalizirati ali ni potrebno. Tudi jaz s svojo veliko družino vam moram povedati, da je to velika obremenitev, ko je treba kopirati vse izvide pa nositi tj. In tudi v Kliničnem centru tisti, ki je obravnavan na dermatologiji, je potem na enem drugem oddelku, istega, sploh niso povezani med seboj. Torej ista inštitucija, mislim, da je kolega Kordiš povedal, 11 različnih informacijskih sistemov, samo UKC Ljubljana. To je sigurno potrebno popraviti. Ob tem bi pa jaz izpostavil nekaj izzivov. Eden od izzivov je zagotovo monopol, ki naj bi ga imela ta družba, ki bo to organizirala, postavila in potem vodila. Monopol običajno pripelje do višjih stroškov in slabših storitev. Tako, da tukaj pričakujemo zagotovo izboljšanje predloga zakona. Druga stvar so zagotovo izzivi varnosti. Vemo, da je v tem času zelo lahko prodreti vsak sistem, tako da tukaj bo treba vsekakor veliko narediti za to, da ne bo prišlo do vdorov v ta sistem. Zadnja stvar, ki bi jo omenil, pa je učinkovito umeščanje inovacij v zdravstveni sistem, ker vemo, da če ne bo, zdravstvo se stalno spreminja, prihajajo nove in nove metode in mislim, da je izziv za informacijski sistem to zadevo to promptno spremljati. Tako, da naj zaključim s tem, da v Novi Sloveniji sicer podpiramo digitalizacijo, po obljubljenih stresnih testih, čakamo na pravo zdravstveno reformo, ne na kozmetične popravke.

urejanje zdravstva naprej. V času, ko so rešitve praktično na dosegu vsakega mladostnika, ko gospodarske družbe že dolgo ugotavljajo, kako se da izjemno učinkovito, z dobro uporabo ki so na voljo, optimizirati procese, je zdaj končno tudi tu pri nas čas, da to v zdravstvu uredimo s skupnim zbiranjem strukturiranih podatkov, ki bodo predvsem po mojem v korist pacientov, zdravnikov, pa tudi sicer za izboljšanje dela v zdravstvu, v celem zdravstvenem sistemu. Zdi se mi zelo pomembno, da je, da so pripravljavci zakona razmišljali tudi o tem, da vsi ljudje v Sloveniji nismo ali pa niso najbolj računalniško pismeni, in predvideli tudi pomoč za ljudi, ki do svojih portalov ne bodo mogli sami prihajati. Zdi se mi pomembno, da je večina priporočil informacijskega pooblaščenca že upoštevano, pa tudi v nadaljnjem procesu, v zakonodajnem procesu se lahko še izboljšajo stvari, ker je pač potrebno, kadar govorimo o varovanju osebnih podatkov, biti res izjemno pazljiv. Se mi pa zdi, da prihaja zakon ob pravem času, da je potrebno, da ves sistem nadgrajujemo korektno zbranih podatkih, ki imajo lahko po mojem izključno samo pozitiven vpliv na zdravstveni sistem in na delo vseh teh institucij. Kot so že razpravljavci pred mano povedali, vsi imamo izkušnje, ko še vedno hodimo od vrat do vrat s papirji, kot se izvajajo nepotrebni diagnostične preiskave samo zato, ker informacijski sistem ni povezan. Tako da jaz zelo podpiram zakon. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolega Rado Gladek, izvolite. Mikrofon, kolegica. Prosim, če lahko ugasnete mikrofon, kolegica Spoštovana podpredsednica, državni sekretar, kolegice in kolegi! Hvala za besedo. Digitalizacija zdravstva. v razpravah pred mano pa tudi v stališčih je kar nekaj razpravljavcev navedlo, da zdravstvo kot tako tako je že v veliki meri digitalizirano, problem pa je, ker so ti podatki oziroma programi, ki jih posamezne bolnišnice oziroma posamezni izvajalci uporabljajo, med seboj, med seboj

Prva stvar je ravno to, različni, že sedaj se uporabljajo različni programi. Jaz mislim, da je iluzorno pričakovati, da bi vsi izvajalci za svoje, za svoje strokovno oziroma za podporo svojemu strokovnemu delu uporabljali isti program. Seveda na koncu se ti podatki lahko nekje zberejo, ampak samo, sama, sama dnevna uporaba je pa po posameznih izvajalcih specifična. In tukaj mislim, da bo ta zakon naletel na prvi problem, ker različni izvajalci imajo različne programe, od zadaj so že sklenjene pogodbe tako za nakup kot za vzdrževanje in jaz sem prepričan, da marsikateri ponudnik programa kot takega ne bo te zadeve spustil kar tako iz rok oziroma bo to prav zagotovo povzročilo neke dodatne stroške, kar se tiče samih, samih prenosov, prenosov prenosov podatkov naprej v ta centralni program. Kot navaja, kot navaja zakon, poenotili, poenotili se bodo šifranti, kar pomeni, da je treba te šifrante, prenos v vse prenesti, vse te podprograme, izdelati je treba neke povezave, tako imenovane vtičnike, tako da tukaj je kar nekaj, nekaj stvari, na katere bo treba biti pozoren in za katere mislim, da bodo, da

zaposlovanja, predvsem pa plačevanja strokovnjakov. Dejstvo je, da gre tu za vrhunske strokovnjake v IT, ki, če gledamo plačno lestvico v javni upravi, nikakor ne bodo pripravljeni za ta denar delati, zato nameravate ustanoviti svoje podjetje. Ampak, po drugi strani naj bi bil pa upravljavec podatkov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tu gre za zelo veliko povezljivost, se pravi, nekdo bo ta program izdelal, nekdo bo za njega skrbel, za podatke pa bo poskrbel Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tako mi je ta stvar malce nelogična oziroma bo tu treba, po moje, še razmisliti, kako se te stvari lotiti.

manjka pa znesek za izobraževanje uporabnikov. Pri vsakem novem informacijskem sistemu, ki se ga uvaja, je zelo velika postavka izobraževanje uporabnikov. In tu bo, glede na to, da govorimo o glomaznem sistemu, o velikem številu uporabnikov, po moje zelo velika postavka,

navedli oziroma prepovedali outsourcing. Kolega je govoril o snažilkah, ampak jaz mislim, da v tem primeru sploh niso snažilke problem, ampak so dejansko problem IT strokovnjaki. Tak IT sistem je zelo kompleksen in po moje je iluzorno pričakovati, da bi na vseh segmentih, se pravi, od softwarea do hardwarea izključno delali, se pravi, celoten sistem vodili samo zaposleni. Gre za tako specifična znanja, če hočeš človeka, pa naj govorimo o informacijski varnosti, o strojni opremi in tako naprej, no, če hočemo tega človeka izobraževati oziroma izobraziti in ga stalno imeti na nivoju, mislim, da so to enormni stroški. Tako ta outsourcing, pa pa v končni fazi, glejte, cela javna uprava uporablja outsourcing, od Ministrstva za obrambo, notranje zadeve, zunanje zadeve in tako naprej, kjer prav tako ravnajo z občutljivimi podatki. Tako mislim, da se tudi v tem primeru ne bomo mogli povsem izogniti oziroma bo treba zelo razmisliti o tem členu in se ne omejiti,

Pa mogoče še za konec. Zadnje čase se zelo rado uporablja besedno zvezo »časovnica«. Zakon se naj bi uveljavil 1. 1. Vlada naj bi po uveljavitvi v treh mesecih ustanovila družbo, ki začne opravljati dejavnost v treh, v dveh mesecih. Se pravi, vsega skupaj pet mesecev, uporabniki oziroma obvezni uporabniki naj bi se pa v treh mesecih po uveljavitvi zakona vključili v sistem. Po treh mesecih se oni ne bodo imeli kam vključiti, ker ne bo še ničesar. Če boste vi v treh mesecih komaj firmo odprli, boste rabili še kar nekaj časa, da boste ljudi dobili, in tako naprej. Tako mi

ne štima, po domače rečeno. Za konec pozdravljam, da smo, da ste oziroma da je predlagatelj ugriznil v ta korak, verjamem pa, da bo tekom zakonodajnega postopka še kar nekaj nekaj razprave oziroma bo treba poiskati še kar nekaj rešitev, da bo ta zakon v predvidenem času, ki pa je relativno kratek, dejansko zaživel in na koncu koristil vsem uporabnikom zdravstvenih storitev. Hvala.

v bistvu hkrati z nekom iz Avstralije, iz Amerike in to zgolj preko pametnega telefona. Na drugi strani pa poslušamo v dvomilijonski Sloveniji, kako ima en UKC center v bistvu vsako nadstropje svoj informacijski sistem. In še ti informacijski sistemi so popolnoma nepovezani. In potem se ni treba čuditi temu, ko gledamo ljudi z aktovkami, z mapicami, z izvidi, ki jih prenašajo gor in dol. Da ne govorim o diagnostiki, ki se ponavlja in seveda tudi tu so dodatni stroški, ki nastajajo zaradi tega. Z uvedbo centralnega, torej informacijskega sistema se bo omogočalo na nek način dostop do podatkov relevantnih za posameznika, ko bo v neki zdravstveni oskrbi oziroma ko bo deležen neke zdravstvene storitve. Na ta način bo omogočeno, da v bistvu v vsakem trenutku pooblaščena oseba lahko pride do tistih podatkov, ki jih potrebuje za to, da storitev na nek način tudi opravi. opravi. Kar se tiče same gospodarske družbe smo slišali kar nekaj pripomb. Glede na to, da bo lastnik podatkov pacient in upravljavec s podatki bo Zavod za zdravstveno zavarovanje bo seveda obdelava podatkov in še to anonimiziranih s strani gospodarske družbe, tako da jaz mislim, da tu ne bo nekih večjih težav. Seveda radovedno pričakujem tudi informacijo s strani mnenja, s strani informacijske pooblaščenke. Verjamem pa, da bo vse nekako potekalo po strogih merilih ZVOP-a. Ogromno tega je bilo danes že rečeno, sem pa vesel tudi predhodne razprave iz opozicije, kolega Gladka, ker je dal neke zelo korektne in trezne razmisleke o katerih bo treba seveda se resno pogovarjati v prihodnje. Glede na to pa, da gre to za šele prvo obravnavo verjamem, da se bo do druge obravnave že marsikaj izkristaliziralo. Predvsem pa verjamem, da bo ta zakon pomagal pri tisti transparentnosti in predvsem pri debirokratizaciji postopkov, ki trenutno bremenijo naše zdravstvo in predvsem naše zdravnike, tako da bomo morebiti na ta način pomagali tudi njim in našim prebivalcem, da pridejo hitreje in uspešneje do zdravstvenih storitev. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Alenka Jeraj. Izvolite. ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa za besedo. Tudi sama pozdravljam zakon, ker naše zdravstvo zagotovo potrebuje digitalizacijo. O tem smo že kar nekaj časa govorili, v ta namen tudi kakšne korake naredili, ne pa dejansko tako kot se zdaj to predvideva. Sklad za okrevanje naj bi zagotavljal tudi evropska sredstva. Me zanima, kaj s tem? Je še to vedno aktualno? Ali bomo ves ves ta strošek spet obesili na proračun, ker seveda je smiselno pač koristiti evropska sredstva tam, kjer jih lahko in za kar jih lahko. Pomembno je, da se stvar postavi tako, da ne bo spet samo ena dodatna administracija, da bo še nekam dodatno treba vnašati, ker že zdaj se zdravniki, medicinsko osebje pritožujejo koliko klikov je treba za enega pacienta, da sploh prideš do podatkov ali pa da karkoli vneseš, da na koncu ne bo, se pravi, za to klikanje kot pa za dejansko obravnavo pacienta. Nekateri so že omenili tudi nepovezane sisteme v UKC in to vse, kar itak poznamo. Kolega Kordiš se je ponovno spotikal ob zdravnike, ki v prostem času delajo pri koncesionarjih ali zasebnikih. Jaz sem že večkrat povedala, na moje poslansko vprašanje je ministrstvo odgovorilo, da dve tretjini teh zdravnikov delajo dodatno v drugih javnih zavodih, če ne bi mi že lahko zaprli marsikje kakšne oddelke. Torej, ne delajo samo pri koncesionarjih in zasebnikih, ampak hodijo pomagati v druge javne zavode, da se oddelki ne zapirajo. In mislim, da se jim dela krivica, ker dejansko ti ljudje delajo več, res tudi več zaslužijo, ampak ne za to, da gledajo v luft, ampak zato, da opravijo storitev, da obdelajo pacienta. Od tega so res tudi plačani, ampak ker imajo seveda vsi registrirane espeje ali pa neko obliko, ki jo morajo imeti, tudi od tega plačujejo normalno davke in vse kar je potrebno. Zdaj, ravno zaradi tega govorjenja o javnih zavodih in s tem pa, da nismo uredili tukaj in logistike odnosov, plač, čakalnih vrst, se nam krepi zasebni sektor. Ves čas v bistvu govorimo javno, javno, javno, istočasno nam pa rastejo nove in nove zasebne inštitucije, kar je logično, ker v javnem ljudje ne dobijo storitve, čakajo po leto, pol leta, mesece in tako naprej in seveda se potem tisti, ki jim seveda finančno stanje to dopušča, obrnejo na morda zasebnika, ki ga ne smemo spet gledati tako grdo, ker mu je ta država podelila, da je zdravnik, ga je izšolala in hvala bogu, da pač deluje na trgu oziroma da opravlja zdravstvene storitve, ker bi sicer imeli še precej več težav, kot jih itak imamo. Ni pa slabo, če imamo konkurenco, ker seveda to vedno prinaša ogledalo tudi v javni sektor, a ne, v javne zavode. Se pravi, če je neka privatna klinika, privatna ambulanta organizirana tako, da obdela 8 pacientov na uro in so tako zorganizirani, zakaj tak standard ne moremo vpeljati tudi v javno, v javne zavode? Jaz vem, da vse stvari niso primerljive, marsikaj pa je, in zato je digitalizacija gotovo tudi dobra, ker bomo na ta način lahko stvari, ki so podobne, bolje primerjali, tudi lažje nadzorovali izvajalce, v bistvu primerjali podobne, kaj se dogaja v javnem zavodu, kaj se dogaja pri koncesionarju ali zasebniku in seveda je to potem lahko tudi zelo pomembno za uvajanje sprememb, za boljše načrtovanje, za ureditev logistike in tako naprej. Se pa pridružujem mojemu kolegu, ki pravi, da je časovnica spet zelo napeta. Jaz mislim, da bo kar nekaj težav dejansko to uveljaviti s 1. 1. 2024, ker saj vem, da so tudi pač roki, da dokončno do leta 2026, ampak, saj veste, smo uvajali spremembe na področju centrov za socialno delo, uvajali nov sistem, takrat so skorajda kolapsirali, ljudje so ogromno delali, da so takrat počistili tiste odločbe in tako naprej, ko se je vse ustavilo, ko smo šli na nov informacijski sistem in verjetno ni fajn, no, da se nekaj takega zgodi tudi tukaj, ker potem se pojavijo težave, stvar ne dela, vsi so »napsihirani« in je lahko kar problem. malo je treba razmisliti o tem, no, so te časovnice realne, da ne bomo potem spet samo prestavljali datume, uveljavitev, raje si vzeti kakšen mesec ali pa 2 več, pa da je stvar tako pripravljena, da bo tudi funkcionirala.

leta 2021, zakaj je osnovna plošča najpomembnejša komponenta v računalniku? Torej matična plošča. Zdaj ta predlog zakona je, bi lahko rekel, dober zaslon, dobra tipkovnica, dobra miška, delujoča grafična kartica, sprašujem pa se, ali ima vkomponirano dobro matično ploščo. In zdaj tudi sami vpredlogu zakona v uvodu opozarjate, kar je res izziv Slovenije že kar nekaj časa, torej IT kader in pišete, da ga primanjkuje, saj je za 9 tisoč bolnišničnih postelj na voljo le 130 IT-jevcev in delež prihodka v te javne zdravstvene zavode je in zato zdaj združujemo oziroma nameravate združevati te IT strokovnjake v to novoustanovljeno gospodarsko družbo. Hkrati pa med cilje zakona tudi pod številko 8 zapišete, da bo cilj zakona IKT kader, ki ima specifična znanja s področja informatike v zdravstvu, skrbi za procese na ravni države in ne več na ravni posameznega zdravstvenega zavoda. Zdaj, kaj jaz vidim tukaj, je res, namen je plemeniti, zato tudi jaz ne bom nasprotoval temu zakonu, predlagam pa, da, pri nadaljnjih obravnavah, da se predvsem osredotočimo na IT kader. Jaz ne verjamem, da bo prenos javnih uslužbencev iz NIJZ, iz Ministrstva za zdravje, iz teh zavodov, torej govorimo o teh 130 IT-jevcev v en komplet, kjer vi predvidevate približno 50 zaposlitev, prineslo rešitve, ki so dobronamerne (Nadaljevanje) Zdaj, zakaj? Vemo, kot je bilo že omenjeno s strani koalicijskih poslancev, imamo UKC, kjer v vsakem nadstropju svoj sistem, svoj IKT strokovnjak in najbrž med sabo tudi malo tekmujejo, si nagajajo in tako naprej. Si predstavljate, da vse te združimo in kaj dobimo. Dobimo zelo hitro lahko napeljave na lobiranje enega in drugega in tretjega, zaradi tega, ker ljudje bodo isti, sistem mislim, da bo potem tudi isti. Na žalost. Tako, da jaz dam v razmišljanje in v apel, ker smo le pri prvem branju, razmislek ali je prenos, torej prevzem javnih uslužbencev, kakor ga predvideva ta zakon, res najboljša optimalna izbira. Zagotovo, če se ukinjajo delovna mesta njih samih, jih je potrebno tudi po vseh veljavnih zakonih prerazporediti, vendar dajmo dopustiti možnost tudi drugim IT strokovnjakom, ki imajo kompetence, ki želijo dobro za naše zdravstvo, ki želijo nekaj več za našo državo. Najbolj zaželene veščine pri kandidatih smeri IKT so: kritično razmišljanje in analitičnost, kreativnost, sposobnost reševanja težav, zanesljivost, samodisciplina ter prevzemanje pobude. In ta zadnja, prevzemanje pobude, se mi zdi, je najpomembnejša, zato predlagatelju predlagam sam, da res premisli, kako bo ta kader privabil v to gospodarsko družbo, ali bodo to le tisti zaposleni, ki že zdaj nekako krojijo ta sistem, kajti menim, da bi morali z dobro namero, z dobro idejo, čim več ljudi, tudi iz zasebnega sektorja spodbuditi, da pridejo delati, da jim bo to izziv, da bodo lahko prevzemali pobude in dali svoje rešitve. Nenazadnje predlagate tudi, da bodo prihodki za delovanje te gospodarske družbe prišle tudi iz, bom rekel, dajanja aplikacij na trg in ne verjamem, da bodo ti ljudje, ki so zdaj zaposleni, pač to zmožni, najbrž bi potem šli že sami v zasebni sektor, kjer bi imeli tudi dvokratnik plače, ki jo imajo. Tako da, jaz osebno pozdravljam namero Ministrstva za zdravje, tudi vladne koalicije, da uredimo to, centraliziramo ta sistem sicer s svojimi varovalkami, ki smo jih tudi že v opoziciji predstavili, hkrati pa si sam želim, da bi odprli zdravstvo tudi IKT kadru, ki bo želel delati, seveda pa bo moral biti za to delo, torej samodisciplinirano, kreativno delo, dobro plačan. Trenutno predvidevate 2,4 milijona evrov od teh 13 milijonov za plače. Jaz mislim, da bi logiko morali malo obrniti, kajti plača je res dober motivator za delo, dober motivator za prevzemanje pobud in tu bi tudi dober motivator, da bomo res napravili digitalizacijo slovenskega zdravstva primerno 21. stoletju. In še za zaključek. Sam sem z zanimanjem prebral kdo je lahko direktor tega novega javnega zavoda. Le zakaj mora imeti slovensko državljanstvo? Morda pri pride tudi kakšen nadobudni Estonec, ki bi prišel rad pogledati našo lepo državo in s svojim videnjem iz svoje države prinesti

Hvala za besedo. Ja, digitalizacija dobrodošla, jo podpiram, vsekakor pa to ni magična rešitev, ki bo rešila čisto vse probleme, na določenih segmentih bo pa sigurno povečala učinkovitost dela, transparentnost in upam, da bomo tudi na drugih področjih, ne samo zdravstvo, jo počasi uvedli do višje stopnje. Zmanjšanje papirne birokracije in tudi nasploh mislim, da nam mora biti cilj eKarton, e-napotnica. Zdaj recimo imamo e-napotnico, ampak še vedno se jo printajo, moraš nesti do zdravnika, prekladamo te izvide, sem in tja, hodimo, velikokrat brez potrebe, obremenjujemo zdravnike, čakalnice in vrste. Potrebno bo poskrbeti za varnost, tehnološke rešitve,

Hkrati poskrbeti tudi za ljudi, ki nimajo dostopa do interneta ali pa ne znajo uporabljati teh modernih tehnologij, še vedno bo nek klasičen način prisoten. Izziv bodo pa seveda tudi kadri, kot je že bilo prej omenjeno, tako da upam, da bomo v ostalih branjih in naprej tudi zakon izpilili in da bo v izvedbi zaživel in da bomo zdravstvo uredili tudi v praksi, da ne bo prihajalo do raznoraznih situacij, na primer, da gre nekdo k ortopedu z izvidom, pa v tem času, ko je čakal, pridobi že druga dva izvida in ortoped reče »Ja, tega pa danes ne bomo gledali, dajte si novo napotnico urediti, pridite naslednjič«.

Hvala, predsedujoča. Državni sekretar, kolegice poslanke, poslanci! Res ta digitalizacija vsi ugotavljamo, da je bila slej ko prej potrebna, tako kot smo začeli že v letu 2015 uvajati tole E-zdravje, to bo zdaj uvedlo centralno podatke, ki bodo strukturirani, vidni bodo v eKartonu, ne bo več takih raznih nepovezljivih, nestrukturiranih informa…, podatkov kot je bilo do zdaj, skrajšan bo čas. Ker je osnova pacient, bo on pridobil s tem, tako kot zdravstveno osebje. Lastnik podatkov bo pacient, ki bo lahko odločal o odprtju ali zaprtju vpogledov. In manjši zdravstveni domovi do sedaj v tem sistemu, ker je IKT tehnologija precej draga, zahtevna, niso imeli sredstev za pravočasno nadgradnjo, obnovo tega. Zdaj bo tale družba centralna lahko to za vse skupaj naredila, nadgradila, tu vidimo to prednost. Pa tudi glede kadrov, ta kader je iskan, strokoven, bo ta družba lažje pridobila kader, ker ga bo usmerjala in da bo centralizirano opravljal to delo. Enako kot smo že pri prejšnji točki naše seje tudi ugotavljali pri pedagoškem kadru, kako je problem dobiti tega, kot zrahljati pogoje, tukaj pač bo ta družba imela svoje pogoje in bo, ne bo zaostajalo pri tem kadru.

Ja, res je skrajni čas, da digitaliziramo slovensko zdravstvo in poenotimo to hrbtenico, ki verjetno ni bila poenotena tudi zaradi različnih interesov in seveda vsak je ohranjal in obdeloval svojo bazo. In najbolj žalostno je bilo to, da ni bilo nikomur v interesu, da bi se ti sistemi in da bi bilo možnost seveda gledanja izvidov poenoteno. Sama sem doživela zelo prijetno presenečenje, kolikor lahko prijetno presenečenje doživiš, če stopiš enkrat na Onkološki inštitut. Tam zadeva funkcionira v nulo, mislim, da vedno. 5 let sem se spraševala, zakaj to ne moremo poenotiti na celoten zdravstveni sistem. Imela sem pa primer hčerko, ja, če nismo imeli izvida s sabo, enkrat sem ga pozabila, ja, to ni noben doktor vedel več, kaj morajo narediti, ali morajo pregled narediti ali morajo ultrazvok narediti, skratka, cel kaos, ne, pa bom rekla pa na pediatriji, ker se mi zdi, da je potrebno jo vzeti v obzir, da so tam res tisti najranljivejši pacienti. Zagotovo me, bom rekla, pomislek Nove Slovenije na tem mestu, a ne, da, da sistem ne omogoča zasebniku specialistu vpogled v to bazo podatkov. Se mi zdi, da je to skrajno neprimerno v tem času, ko toliko ljudi, 141 tisoč ljudi čaka nad dopustno dolgo dobo in seveda poišče svojo pot tudi pri zasebniku. In da ta zasebnik nima pravice pogledati ali pa možnosti, ne bo imel po možnosti pogledati v ta, v to datoteko oziroma v ta eKarton, če temu tako rečem. 34. glejte, res so težave v slovenskem zdravstvu in res je potrebno vključiti to, kar v Novi Sloveniji ves čas poudarjamo in smo vložili tudi zakon, ki naj bi skrajšal čakalne vrste na način, da se uporabijo vse proste kapacitete v našem zdravstvenem sistemu, to ta digitalizacija ne naslavlja, ampak pacienti pa to potrebujejo. In ravno nekaj minut nazaj sem prejela sledeče sporočilo, ki ga bom delila z vami, ker imam za to dovoljenje, pa ne bom imenovala in seveda in seveda pošiljatelja poznam. Včeraj je šel sin po dveletni čakalni vrsti puliti osmice na stomatološko kliniko, bil je naročen. Potem ko je že nekaj časa sedel v čakalnici, pride ven zdravnica s skupino študentov, vprašala ga je, zakaj je prišel, ko ji pojasni, da je naročen, ga vpraša, če ga boli. Janez ali pa Francelj, ki ima vse zdrave zobe, le osmice mu rastejo naprej in stiskajo in potiskajo ostale zobe navzven, je povedal, da ga boli le občasno, je pa moteče. Gospa doktor mu je povedala, da nimajo dovolj osebja in da ga bodo naročili znova, po dveh letih, znova, ampak da je čakalna doba znova 2 do 3 leta. Povedal je, da že 2 leti čaka, ima pri njih napotnico in kaj naj zdaj. »Nimamo dovolj kadra«, je bil odgovor. »Nimamo dovolj kadra, boste prišli čez 2 do 3 leta.« »Pa k vam sem se prijavil, ker je bila čakalna doba najbolj ugodna«, ji obrazloži. Že ko je odhajal skozi vrata po hodniku, je zdravnica pritekla za njim, rekla, naj malo počaka, in mu rekla, naj si zrihta nujno napotnico s podatkom, da ima bolečine, pa bodo takoj naredili. Zelo je jezen. Fant je mlad podjetnik začetnik in težko nabere sredstva za plačevanje zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Ker zaročenka živi v Angliji, se odločata, kje bosta živela v prihodnje. Slovenija ima res čuden in drugačen odnos do pacienta in želijo, da se to uredi. To je samo eden, lahko gremo še kakšnega prebrati. Ta mi je bil najbolj zgovoren, kaj pomeni uporabiti vse proste kapacitete v slovenskem zdravstvu. Imamo veliko maksiofascinalnih kirurgov, ki bi to lahko tudi v zasebni ambulanti naredili, zdaj je pa on čakal 2 leti in so ga napotili, da bo šele čez 2 ali 3 leta ponovno na vrsti. Ali imamo težave? Ali imamo težave? Ali je čas, da uporabimo vse proste kapacitete in to odpravimo? Ali je to nad dopustno dobo čakanja? In še neodgovorno, če pogledamo, da prideš na datum, katerega si čakal 2 leti in te po naročijo za 2 do 3 leta še enkrat, saj ne veš, kaj je res narediti. In v Novi Sloveniji ves čas opozarjamo uporabimo vse proste kapacitete, lahko tudi za eno določeno obdobje, rečemo, odprli bomo, popucajmo čakalne vrste, naj ljudje pridejo do zdravnika, do pregleda, do posega v nekem določenem obdobju, ki se ga oceni na podlagi čakalnih vrst. Če bomo urejali samo digitalizacijo, pa samo obvezni prispevek namesto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, če se bo samo to spreminjalo, bo ta gospod čez 3 leta bil ponovno ponaročen za 3 leta, če ne bomo res se odločili in rekli, ja, vse bomo uporabili, vse resurse, ki jih imamo. In kot sem že dejala, slovensko zdravstvo, slovenske čakalne dobe v zdravstvu lahko rešijo le zdravniki in zdravstveno osebje, oni so tisti, ki bodo delali in dajmo jim to možnost, ker mislim, da vsi, ki čakamo, vsi, ki čakajo in ki vplačujejo v ta sistem, si to zaslužijo, brez ideoloških tem in razprtij, dati je potrebno možnost, da se zadeve začnejo reševati tam, kjer je največja težava. In upam, resnično upam, da bo digitalizacija posegla tudi na taka področja, kjer se te napotnice, čakalne dobe vrstijo ali pa ponavljajo. In želim si, da bi zakon, ki ga je vložila Nova Slovenija o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bil v parlamentu sprejet, da enkrat se skupaj odločimo in rečemo, dovolj je, na prvo mesto postavimo pacienta, ki mu bomo pomagali. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Jani Prednik. Izvolite. JANI PREDNIK (PS SD): Podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar! Naj na začetku povem, da mi je v bistvu današnja razprava všeč zato, ker ne gre v smeri kdo je kriv za stanje v zdravstvu, ali je to leva stran politike ali je to desna, ampak je dejansko razprava usmerjena k rešitvam. To kaže tudi na to, da se verjetno celotna politika, tako leva kot desna, zaveda težav v zdravstvu in se vsi skupaj zavedamo, da je te težave potrebno nasloviti in v končni fazi tudi rešiti. Socialni demokrati smo ob koncu lanskega leta, mislim, da se je pisal december, na nek način zahtevali ali pa prosili vrh koalicije na Brdu pri Kranju na temo zdravstva. Seveda nam je Vlada in celotna koalicija sledila. In na tem mestu lahko pohvalim ministra s svojo ekipo, ki je na Brdu prinesel dejansko dobro analizo slovenskega zdravstva oziroma zdravstvenega sistema. Seveda je ta analiza, ki je mnoge med nami, ne bom rekel presenetila, ampak tudi šokirala z določenimi podatki, seveda predstavlja temelj na katerem moramo graditi oziroma iskati rešitve za prihodnost. Na tem srečanju na Brdu pri Kranju je bila predstavljena tudi časovnica, za katero smo sicer Socialni demokrati rekli, da je morda nekoliko optimistična ali pa preoptimistična, ampak okej, časovnico imamo, imamo tudi določene zakonske predloge že na mizi. Eden od teh zakonov je Zakon o digitalizaciji, ki ni, bom rekel, bistvo zdravstvene reforme, je pa verjetno podlaga za nadaljevanje zdravstvene reforme. In tu naj opozorim, bistvu šele eno leto naše Vlade. Morda se kdaj v javnosti vsi skupaj pogovarjamo, kot da je za vsemi nami že tri četrt mandata ali pa cel mandat. Eno leto. Imamo še tri leta, kar pa ne pomeni, da da lahko zaspimo. Na mizi imamo Zakon o digitalizaciji, ki se je tudi med partnerji, tudi med koalicijskimi partnerji, kar nekajkrat usklajeval. In tu smo Socialni demokrati na teh usklajevanjih seveda povedali ministru, ministrstvu in njegovi ekipi svoje pomisleke. Naj na tem mestu povem, da digitalizacija in tudi njena centralizacija v zdravstvu, to ne sme predstavljati nobene grožnje, seveda pa predstavlja določena tveganja. Večkrat danes so že bila izpostavljena tudi s strani opozicije in Socialni demokrati zaznavamo tveganje na področju informacijske varnosti in zaščite osebnih podatkov, kar smo ministru in ministrstvu na teh usklajevanjih tudi prenesli, pri načinu organiziranosti in financiranju izvajalca te digitalizacije ter pri kakovosti izvedbe nalog, od katere sta seveda odvisna tako poslovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti kot zdravje in zadovoljstvo pacienta, kar je najbolj pomembno. In tu se z gospo Ivo Dimic strinjam, da mora biti pacient v središču in tisti, ki mu mora ta zdravstveni sistem služiti. Pacienti pa navsezadnje smo vsi ali pa smo bili ali pa nekoč bomo. To zakonsko gradivo, ta zakon predvideva tudi centralizacijo digitalizacije pod enim izvajalcem v sto procentni državni lasti. Socialni demokrati smo na teh usklajevanjih opozorili tudi na določena tveganja, kar se tega tiče. Pa vendarle, danes imamo prvo branje, to je splošna razprava o tem zakonu. Še enkrat naj razpravo pohvalim. Socialni demokrati bomo seveda glasovali, da je sklep primeren za nadaljnjo obravnavo in spustili ta zakon v drugo obravnavo. Po razpravah in stališčih sodeč temu tudi opozicija ne bo nasprotovala in to gre in opoziciji zahvala. Upam, da Bomo pa seveda v nadaljevanju usklajevanj tudi pri drugem in tretjem branju vse pomisleke, ki smo jih izpostavili tako v stališču kot tudi v razpravah, izpostavljali še naprej. Jaz in Socialni demokrati predvidevamo, da bo ta zakon, ko bo prišel v drugo obravnavo, potreben določenih sprememb, tudi s pomočjo amandmajev, vendar pa do tega prišli, ko bomo spustili ta zakon v drugo obravnavo. Jaz se vam še enkrat zahvaljujem za to razpravo in želim, da je končna oblika tega zakona takšna, da bo dejansko najboljša podlaga za nadaljevanje zdravstvene reforme. Hvala.

Zakon o digitalizaciji zdravstva potrebujemo, to je dejstvo, in mislim, da so danes prav vsi razpravljavci in razpravljavke to ugotovili. Ugotovili smo tudi to vsi skupaj, ko se je delala podrobnejša in globlja analiza tega zdravstvenega sistema, predvsem pa vzrokov za velik del čakalnih vrst, ki smo jim priče. Ne za vse, še drugi ukrepi bi bili potrebni, da bi čakalne vrste, posebej tiste, kjer ljudje, pacienti čakajo na obravnavo nad dopustno dobo, odpravili ali vsaj skrajšali, ampak ugotovilo se je, da pomanjkljive evidence, nepovezanost različnih sistemov, informacijskih sistemov, slab pretok informacij in tako naprej botrujejo mnogim težavam in čakalnim dobam. Spomnimo se tudi težav z napotnicami - ko se je želelo sistem prečistiti, se je potem zgodilo, da so se izbrisale tudi povsem veljavne običajne napotnice in da so ljudje ostali brez storitve. Sicer ne vem, ampak še vedno nisem slišal jasne informacije ministrstva, ali se je ta napaka odpravila, ali se še vedno te napotnice dnevno brišejo tistim, ki čakajo v vrsti, in ali še vedno zdravstveni zavodi morajo v zvezi s tem klicati bolnike, ki čakajo, ukrepati, in se še vedno morda dogaja, da kdo po krivici, ne po svoji krivdi, ampak res po krivici, zaradi pomanjkljivega sistema in ne odprave napake ostaja brez svoje zdravstvene storitve, kar je nedopustno. Torej, prvič, Zakon o digitalizaciji zdravstva potrebujemo, s tem se strinjamo. Drugič, v Novi Sloveniji stalno poudarjamo, da Zakon o digitalizaciji, čeravno je izjemno potreben, sam po sebi ne bo ničesar spremenil. Ta zakon sam ne bo izboljšal našega zdravstvenega sistema. Ta zakon brez ostalih nujnih sprememb v slovenskem zdravstvu - najprej bi prva sprememba morala biti, da se angažira vse razpoložljive kapacitete za to, da lahko bolniki, še posebej tisti, ki so nedopustno dolgo čakajoči, pridejo do svoje storitve in obravnave. Če rečem z drugimi besedami, da se pogleda na zadevo, na izziv s strani pacienta - če pacient nedopustno dolgo čaka, potem mora priti h kateremukoli izvajalcu na obravnavo čim prej in brez doplačila, in ZZZS, kamor plačujemo nemalo denarja vsak mesec, tisti s povprečno plačo okoli 300 evrov na mesec mora priti do te storitve brez doplačila. Če gre k zasebniku, čistemu zasebniku, naj bo tam to plačano po isti ceni kot pri državnem izvajalcu ali občinskem javnem zavodu ali pa pri zasebniku s koncesijo. To je prvi pogoj, da bi dosegli spremembo in napredek pri odpravi čakalnih vrst in izboljšanju našega zdravstvenega sistema. Druga pomembna zadeva je: spremeniti socialistično zasnovo skupščine in upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je (Nadaljevanje) v našem zdravstvenem sistemu, upravlja 4 in pol milijarde. Zaradi rokohitrskih in nepremišljenih sprememb te koalicije bo zdaj opravljal še več, še bolj nepregledno in imel še večjo izgubo, ki jo bo treba pokrivati iz proračuna, ampak to je že debata še za kako drugo točko dnevnega reda. Kakorkoli, dokler se ne bo spremenila skupščina, ki je zdaj 45 članska, brez vsake odgovornosti, dokler se ne bo poenostavilo upravljanje in postavilo tako, da se bo vedelo kdo je za kaj odgovoren, ne bo spremembe na bolje, pa lahko sprejmemo tri zakone o digitalizaciji zdravstva ali pa tega naredimo res idealnega, najboljšega na svetu. Sam po sebi ne more pomagati In še tretja zadeva, ki jo je treba nujno, nujno, zdaj lahko rečem, ustaviti, je ta rokohitrska sprememba dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, ki bo prinesla res nestabilnost, finančno nestabilnost oziroma finančno destabilizacijo našega zdravstvenega sistema. Danes je potekala, pa mislim, da se bo še nadaljevala seja Komisije za nadzor javnih financ na to temo. Mislim, da moramo o tem spregovoriti. Zadnjič smo bili, kar nekaj nas je bilo na Brdu pri Kranju na predsedničinem forumu na temo zdravstva in zdravstvenega sistema in tam so nam ekonomisti, strokovnjaki, finančniki, tisti, ki se posebej ukvarjajo s financiranjem zdravstvenih sistemov, tudi s primerjalnim pregledom pokazali, da se igramo, da se ta koalicija igra z ognjem, in da to rokohitrsko spreminjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni dobro in ne gre v pravo smer, in da nas čakajo kar težki časi že, če nič ne bi spremenili oziroma, če se tudi zunanje okoliščine ne bi nič spremenile. Imamo pa demografijo, dlje živimo, kar je dobro in stroški za zdravstveni sistem, da ne govorimo dolgo o dolgotrajni oskrbi, se bodo povišali in kje bo naša država ob 16 milijardnem proračunu, ne vem, ali pa čez pet let bo morda 20 milijardni, dobila še 2 milijardi ali pa dobri 2 milijardi za zdravstveni sistem na leto, če ne boste prevzeli odgovornosti in res sistemsko postavili financiranje zdravstvenega sistema, predvsem pa ne delali takih rokohitrskih potez kot je ta sprememba ali pa preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, kar mimogrede niža neto plače in bo znižalo neto pokojnine, obremenilo naše prebivalstvo. Ravno nasprotno bi morali delati. Torej, sam zakon brez teh sprememb, ki sem jih zdajle poskušal na kratko razdelati, ne bo spremenil ničesar, je pa potreben, kot sem rekel v prvi točki svojega govora. In tretja točka. Zanimivo je, da kljub temu, da se mi zdi, da so se prepoznale te težave, ki sem jih zdaj naštel, pa ste jih tudi nekateri drugi že izpostavili, se zdaj Zakon o digitalizaciji zdravstva obravnava prvi izmed paketa o katerem je bilo govora in ga čakamo že eno leto. To kaže na eno težavo, na en izziv, ki jo ima ta koalicija, kljub temu, da smo v Novi Sloveniji, pa verjetno tudi širše v opoziciji pokazali pripravljenost, predvsem smo v Novi Sloveniji ponudili roko, da gremo pri rešitvah za boljši zdravstveni sistem, za večjo dostopnost do zdravnika čez meje svoje stranke, čez meje opozicija - koalicija, imate verjetno politično težavo znotraj koalicije in se ne morete poenotiti o zadevah, ki bi zahtevale nekaj več političnega poguma in bi resnično prinesle spremembe le, če bi bile sprejete v paketu. To je pa škoda. To je pa škoda. Dobro bi se bilo najprej lotiti vključitve vseh kapacitet, preoblikovanja ZZZS, umakniti nazaj in ustaviti to škodljivo, kako bi temu kako bi temu rekel, lomastenje po dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki bo prišlo še nazaj kot bumerang in potem prinesti v parlament paket zakonov o ZZZS, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, (Nadaljevanje) da se akutno, nedopustno dolgo čakajočim da možnost, da pridejo do obravnave in v paketu opraviti res kvalitetno politično in strokovno razpravo v parlamentu, to bi v Novi Sloveniji pričakovali, žal do tega ni prišlo in zdaj obravnavamo ta Zakon o digitalizaciji zdravstva kot prvi zakon. V svoji razpravi bi izpostavil dve ključni pripombi Nove Slovenije na rešitve, na konkretne rešitve v tem zakonu in sicer prva je, da se v skladu s tem zakonom v namen izvajanja digitalizacije, centralne digitalizacije, vzdrževanja in razvoja tega informacijskega, enotnega informacijskega sistema ustanavlja novo javno podjetje, pravno osebo javnega prava, ki bo vse vse to izvajalo. To gre za novi državni monopol. In gospe in gospodje, kolegi v Ministrstvu za zdravje, vsi tukaj mislim, da smo že večkrat izkusili, da državni monopol na nobenem področju ne prinese nič dobrega, prinese predolge obravnave, prinese zamikanje časovnic, prinese večje stroške, predvsem pa nepreglednost in nefleksibilnost. Mislim, da bo v drugi obravnavi priložnost in čas, da se zadeva še enkrat pregleda, premisli in da se najde rešitev, ki bo bolj sodobna in ki bo resnično odgovarjala potrebam našega zdravstvenega sistema, predvsem pa naših potencialnih potencialnih uporabnikov tega zdravstvenega sistema. In druga kar močna pripomba Nove Slovenije je, da ta zakon žal zopet ločuje zdravstvene izvajalce, zopet jih ločuje, zasebni izvajalci brez koncesije, zasebni, zasebni bodo morali, imeli bodo nalogo vnašati noter podatke v ta sistem, enotni centralni sistem, ne bodo pa imeli možnosti vpogleda. Ja potem to ni enoten ali pa centralni informacijski sistem, potem ni enoten. In če ne združimo kapacitet, omogočimo dvosmerne /Znak razprave/ uporabe vsem izvajalcem, potem nismo naredili nič in zopet delimo in spet ne krepimo vsem dostopnega javnega zdravstva z vidika pacienta. V prvi obravnavi bomo rekli, da je primeren za

Danes smo slišali mnenja tako s strani koalicije kot s strani opozicije. Vsi, zdaj, če nek skupni imenovalec najdemo, vsi se strinjamo, da je področje digitalizacije v zdravstvenem ekosistemu potrebno pospeševati z velikimi koraki dalje. Kot smo na začetku povedali, da se že v času korone razkrilo, da so da so bili sistemi, se pravi informacijsko komunikacijske tehnologije res, ne bom ravno rekel predpotopni, v vsakem primeru pa potrebni update-a ravno zaradi tega, ker je bil do sedaj nekako zaznati ta necentraliziran razvoj in nadzor uvajanja informacijskih rešitev v slovenskem zdravstvu. Prej je kolega Gladek ravno govoril o tem zatečenem stanju, koliko je enih deležnikov, koliko je enih lobističnih tendenc, da ohranijo sistem takšen kot je. Jaz dvomim, da se bodo vsi zdaj na osnovi tega javnega podjetja, vsi ti, ki so do zdaj vzdrževali te informacijske sisteme, od UKC do splošnih bolnišnic, kot dalje pustili, da tako rečem, pregnati kar z Zakonom o digitalizaciji zdravstva, ampak pustimo se presenetiti. Bil sem pozoren na besede gospe Alenke Kolar iz Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, gre tudi za, bi rekel, dobro znamko ministra, da ne rečem prijateljico, je pa opozorila na en primer nepravilnosti. Tako je dejala, da se še dandanes zgodi, da pacient dobi napotnico za pulmologijo, obračuna pa se CT glave. To se dogaja v letu 2023. Zdaj ste že leto dni, imate vajeti oblasti v rokah. Se pravi, na eni strani imamo že komercialne polete v vesolje, po drugi strani pa kljub opevani digitalizaciji, 39. TRAK: takšne šlamastike. Jaz upam, gospod državni sekretar Ostrc, da bo Zakon o digitalizaciji rešil takšne zadeve, kot je bila navedena. Že zaradi tega, ker digitalna transparentnost, ki je bila danes večkrat omenjena, ne, podtonu puščala tudi tako imenovano digitalno sled, se pravi, zato tisti, ki izda napotnico za pulmologijo, nekdo drug pa mu obračuna CT glave, se pravi, da takšne zadeve bodo torej detektirane v delčku sekunde, zdaj, če bo seveda ta zakon zaživel v praksi. Minister je v svojem izvajanju nekajkrat uporabil ta termin temelj digitalne transparentnosti, nekajkrat ga je omenil, predvidevam, da je bilo tudi malo svetovano zdaj s strani njegove PR službe. Med jadranjem med tremi velikimi bazami podatkov se sedaj lovijo, kot je dejal, se pravi, izvajalci zdravstvene dejavnosti, NIJZ, pa Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tukaj seveda ti mastodoni, ki niso poenoteni v informacijskem sistemu, jasno so tudi tisti, ki jih to zatečeno stanje najbolj naslavlja. Zdaj, gospod državni sekretar, nekaj še, ker imate še potem možnost vašega izvajanja, ko je minister govoril o nacionalnem eKartonu, kjer bo šlo dejansko za zelo občutljive, za zelo kočljive osebne podatke, boste vi na Ministrstvu za zdravje tudi »vpogledovali« v te podatke oziroma v kateri del podatkov? Boste tudi upravljavec določenega dela teh podatkovnih zbirk od teh 14. in bo…, in bo…, zdaj, mene je malo prestrašilo, ko je minister govoril, da ste tudi predvideli določene sankcije za neupravičene poglede. Jaz upam, da se ne bo to potem kršilo serijsko, da boste imeli ustrezne varovalke vzpostavljene. Zdaj, smo v obdobju vseh mogočnih vdorov v informacijske sisteme. Vidimo, da je praktično noben, nobena institucija ni imuna, pred temi zelo agilnimi hekerskimi organizacijami, kaj boste torej storili glede informacijske varnosti na zdravstvenem področju? Morda še iz vaših ust, da slišimo in tukaj so že sicer kolegi izpostavili, pa se mi zdi zelo pomembno še enkrat izpostaviti, vedno, ko gre za na eni strani javno podjetje, ne, pa imate sicer v shemi financiranja na nek način omejene resurse. Jaz sem že danes predstavil oziroma ste nam vi predstavili, mi smo potem to še enkrat pregledali, v zvezi z osnovnim kapitalom družbe, ki bo 16 milijonov, sestavljen bo iz denarnega vložka 13 milijonov in stvarnega vložka v višini 3 milijone, potem kasneje še bo sledil še 6 milijonov stvarnega vložka. tukaj ne boste uporabili toliko milijonov, kolikor ste jih uporabili v interventnem zakonu za skrajševanje čakalnih vrst, pa vseeno gre za davkoplačevalski denar in davkoplačevalci seveda pričakujejo ekonomično porabo tega, zato me tu, državni sekretar Ostrc, zanima, kako boste te zdaj IT strokovnjake plačali, da bo to primerljivo s plačilom na trgu, kjer pač zaslužijo ti IT strokovnjaki res ene spodobne številke, bo pa šlo v bistvu za na nek način prenesene javne uslužbence iz NIJZ in ZZZS. Zdaj, jaz tudi se pridružujem mnenju tistim, ki pravijo, da Zakon o digitalizaciji zdravstva ni čarobna paličica sama po sebi, saj to je vendarle jasno, saj digitalizacija že nekaj časa poteka, v končni fazi imate tudi direktorat s tem imenom, pa vidimo, da se, vsaj v zadnjem poučevalnem obdobju, odvija interventni zakon, so se čakalne vrste, žal, tiste nad dopustno čakalno dobo še povečale. Jaz sem se danes postavil v vlogo državljana, vsaj v glavi, ki spremlja to to sejo in sem si mislil, ustanovilo se bo eno novo javno podjetje, trudili se bodo, da združijo baze podatkov, ne, s poenotenjem podatkovnih baz, kaj bom pa jaz imel recimo od tega, v smislu, ko rabim neko storitev, bo ta zakon dosegel ta učinek, da bom prišel do zdravstvene storitve takrat, ko bom jo potreboval?

Novo ustanovljena Agencija za upravljanje zdravstvenega sistema bo izvajala monitoring, tudi predvidevamo na tem zakonom. Tu je še vprašanje, jaz se tu malo retorično sprašujem, ker agencija na agencijo, potem vam bo že počasi zmanjkalo nalog, ki jih naj izvajate v tem svojstvu. In pa kot stališče Poslanske skupine SDS v tem prvem branju seveda ni a priori ni a priori zakonu, mu ne bomo nasprotovali. Kot pa rečeno, od ministra, od vas vseh iz Ministrstva za zdravstvo pa seveda pričakujemo jasna in podrobnejša pojasnila v zvezi z odprtimi vprašanji, ki se nanašajo na dosledno varstvo osebnih podatkov, na transparentno financiranje javnega podjetja. Zdaj smo ugotovili nekje čez 20 milijonov boste porabili za zagon tega javnega podjetja. In pa seveda, kdaj bo zakon dosegel v praksi svoj namen, to je učinkovito zdravstveno varstvo pacientov? Od tega pa bo potem tudi pri drugi obravnavi odvisna naša nadaljnja podpora. Hvala, podpredsednica. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade. Izvolite, državni sekretar, imate besedo. Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Danes ste opravili prvo obravnavo Predloga zakona o digitalizaciji zdravstva. In kot smo že večkrat poudarili, je na podatkih temelječa reforma edini možen način in tudi transparenten način, da pridemo do končnega cilja. In ta končni cilj je tako imenovana celovita prenova zdravstvenega sistema in to celovita prenova zdravstvenega sistema po meri vsakega slehernega državljana. Brez podatkov in to verodostojnih podatkov, to seveda ni mogoče. Ti podatki morajo biti kakovostni, ti podatki morajo biti pravočasni in ti podatki morajo priti v prave roke na eni strani tako odločevalcem, na drugi strani pa tudi vsem deležnikom v zdravstvenem sistemu. Ti podatki in to ukrepanje je tudi temelj zaupanja vseh državljanov, tako na eni strani v politiko kot pa tudi v zdravstveni sistem in v vse deležnike v zdravstvenem varstvu. Zato se jaz danes vsem tukaj na tem mestu zahvaljujem za razpravo, saj je to, tako kot je bilo iz razprave zaznati, dejansko interes vseh nas, vseh državljanov Republike Slovenije. Zakon postavlja pacienta oziroma bolnika v zdravstvenem sistemu v središče, saj so pacienti tako imenovani lastniki svojih zdravstvenih podatkov. To so občutljivi osebni podatki. In ti občutljivi osebni podatki bodo končno zbrani na enem mestu v tako imenovanem personalnem eKartonu. eKartonu. Tako pacient na eni strani ne bo več primoran nositi izvidov in pa rentgenskih slik v fizični obliki od izvajalcev do izvajalca. Izvajalci si ne bomo več pošiljali teh pacientov, ko so prišli brez izvidov od enega do drugega in v bistvu terapevti bodo imeli tudi vse te izvide in pa prejšnje rentgensko diagnostiko zbrane na enem mestu in zbrane tudi v realnem času. Na ta način se bodo postopki v zdravstvu poenotili, pohitrili in pa, kar je zelo pomembno, postali bodo tudi kakovostno primerljivi, ne glede na to, ali bomo to opravili na severovzhodu Slovenije ali pa na jugozahodu. Na ta način se seveda krepi tudi sama varnost pacientov. Posebno skrb smo namenili tako imenovani revizijski sledi, varovanju osebnih podatkov, tako po eni strani zaradi zunanjih vdorov kot tudi notranjih vdorov in to seveda po najvišjih možnih standardih. V našo državo trenutno se sprejema evropska uredba o varovanju osebnih podatkov in to bo seveda že prvi korak k popolni implementaciji te uredbe. Predvideli smo, tako kot je že bilo rečeno, tudi sankcije za nepooblaščene vpoglede, nekaj kar dandanes nimamo. In seveda to je nujno potrebno za to, da smo kot pacienti, se počutimo varni, da so naši podatki varovani na varnem mestu. Če mogoče sklenem, je Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva tako temelj prenove zdravstvenega sistema, 41. TRAK: (NB) – 14.20 (Nadaljevanje) je nekaj, kar bi morali imeti že desetletja nazaj, zato smo tudi pri vpeljevanju rešitev ambiciozni, velikopotezni in menim, da je prav tako.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 Ugotavljam, da interes je, zato prosim, prijavite se na razpravo. Če želi razpravljati tudi predstavnik Vlade, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnji. Odpiram prijave.

Besedo ima kolegica Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Zdaj pa deluje. Ja, vem da sem imela svojo razpravo in seveda tudi stališče, pa vendarle, mogoče sem premalo omenila plačilo storitev družbe. Za plačilo tega novega podjetja, ki bo ustanovljeno, ne se bodo namenjena, se bodo namenjena sredstva v višini šest odstotkov sredstev, ki jih ZZZS letno porabi za plačilo zdravstvenih storitev, prvih dveh letih od uveljavitve zakona pa do 3 % sredstev. Se pravi, da se bojo izvajalcem zdravstvenih storitev iz naslova zdravstvenih storitev nekoliko znižala sredstva, hkrati pa se obrazlaga, da se jim bodo znižala zato, ker ne bodo več potrebni kadri s področja informacijskih tehnologij, IT oddelkov, IT strokovnjakom, in da se, jim bo seveda ponudila prezaposlitev pri izvajalcu centralne digitalizacije. Če se spomnim nekaj let nazaj, ko je bil še minister Šabeder, je rekel, da je edina težava pri digitalizaciji slovenskega zdravstva ta, da ni dovolj strokovnjakov, ki bi v javnem podjetju delali za denar, za plačilo kot je v javnem sektorju določen. Tako da, upam, da boste za dobre strokovnjake, ki bodo to zagotovo morali biti, da bodo zadevo postavili, zagotovili tudi ustrezno plačilo, da ne bodo zadevo postavili, potem pa ne bo imel to zadevo kdo nadgrajevati, vzdrževati, in da ne bo potem res, da ne bomo spet prišli nazaj na papir. Ampak želim samo še nekaj dodatno, res polagam tudi koalicijskim poslancem na srce, da uvidite potrebo, da postavimo v ospredje pacienta. Jaz sem razpravljala o enem primeru, ki ga je doživel nekdo v Ljubljani na Stomatološki kliniki, in ko se usedem v klop, pogledam portal MMC, prva novica, endotonsko zdravljenje zobozdravnikom v tujini ZZZS povrne 450 evrov, domačinom pa le 105 evrov. A razumete kje imamo mi težavo? Na Hrvaškem za zdravljenje zoba za eno korenino dobi, privatniku plačamo iz naše blagajne, v katero vsi vlagamo v ZZZS, plača ZZZS hrvaškemu izvajalcu 450 evrov, slovenskemu pa 105. Tukaj je srž problema. Dajmo to rešiti, odprimo, dajmo možnost slovenskim izvajalcem, da bodo tukaj si zobe zdravili, dajmo to možnost, pa bomo marsikaj rešili v tem zdravstvu. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez 15 minut, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 39. izredno sejo, ki jo bomo z glasovanji o 3. in 4. točki nadaljevali ob 14.40. Hvala lepa. Hvala